Я прошу ще раз усіх зайти в зал, приготуватись до реєстрації.

Отже, прошу взяти участь в реєстрації. Прошу зареєструватись.

Зареєстровано 354 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колег народних депутатів. ВладиславаБухарєва. Привітаємо колегу нашого.

І, колеги, сьогодні знаменний для України день – День українського добровольця. І я і вчора, і сьогодні згадував цей день, цей ранок, коли 4 роки тому Путін розпочав агресію проти України. Йому здавалося, що він врахував усе: і розвалену армію, і знищену економіку. Він не врахував одного, що десятки тисяч українських добровольців піднімуться на захист української держави. І 4 роки тому о 10 ранку, я пам'ятаю цей ранок, цей день, прямо з Майдану 500 бійців "Самооборони Майдану" вирушили у Петрівці, пройшли двотижневий вишкіл і поїхали на фронт. Герої, які пройшли бої на Майдані і не поїхали до своїх сімей, не поїхали до своїх дітей, до дружин, а вирішили піти на фронт. Герої з різних батальйонів добровольчого руху. Герої, які часто не мали військового досвіду, але мали велику любов до України. Я радий сьогодні вітати у цьому залі усіх добровольців, які пішли на фронт, незалежно від того, в яких вони сьогодні фракціях, незалежно від того, які їхні політичні погляди, бо тоді нас ніщо не розділяло, нас об'єднувала велика любов до України. І, звичайно, хочу привітати бійців батальйону Кульчицького, 1-го добровольчого. Сьогодні хлопці прийшли в уніформах, сьогодні прапор батальйону у Верховній Раді України. Вітаю усіх добровольців, усіх героїв війни! Переможемо! Слава Україні!

І нам частіше треба у цьому залі згадувати про той дух, який нас об'єднував тоді, а не ті інтриги, які роз'єднують нас дуже часто сьогодні. Пам'ятаючи той дух і пам'ятаючи героїв, ми частіше будемо приймати відповідальні і правильні рішення тут, в залі. Вітаю! Отже, переходимо до порядку денного. Сьогодні ми маємо 30 хвилин виступів від народних депутатів. Хочу ще раз нагадати і наголосити: не від фракцій, а від народних депутатів. Тому прошу всіх, хто хоче взяти участь у виступі, приготуватися до запису півгодини, 30 хвилин на виступи від народних депутатів. Прошу взяти участь у записі і прошу записатися. Будь ласка.

Павлов Костянтин, передає словоВілкулу від трибуни. Будь ласка. Шановний український народе! Перший день цього пленарного тижня показав, що розпочалася виборча кампанія. Розпочалася з маніпуляцій, розпочалася не з заяв провладних фракцій про розвиток промисловості, про пенсії, про заробітні плати, а знову нам відвертають увагу. Так "БПП" гордо відрапортувало про те, що Україна нібито отримала статус чи то абітурієнта, чи то аспіранта НАТО. По-перше, це неправда. Україна не отримувала ніякого особливого статусу від НАТО, та не існує в НАТО такого статусу -"аспірант". Ми маємо справу з черговим пустопорожнім піаром влади, яка вже розпочала передвиборчу кампанію. Але оскільки не може пред'явити ніяких реальних досягнень, намагається нагодувати український народ казками. намагаючись привернути до себе увагу невеликого прошарку радикально настроєних виборців, наполягає на прийнятті мовного, так званого мовного закону про тотальну українізацію. Закону, в якому вони хочуть ввести навіть мовну інспекцію. Приводжу приклад. Якщо няня в дитячому будинку щось скаже комусь з батьків іншою мовою – російською, угорською, румунською – то мовний інспектор, такий собі "стукач", повинен це підслухати, і вона за це отримає штраф, а, можливо, і більш серйозне покарання, аж до посадки у тюрму. Ми живемо в Україні. Україна – це багатонаціональна, багатоконфесійна, багатомовна держава. І для мене, і для всіх нас, для "Опозиційного блоку", українець кожен – той, хто пов'язує своє майбутнє і майбутнє своєї родини хто готовий виконувати… хто готовий працювати на її нормальне майбутнє. такої націоналістичної держави, причому націоналізму зразка першої половини ХХ сторіччя, - це не Європа, про яку ви кажете у кожному своєму виступі. Сьогодні, як завжди, порожній порядок денний. Ми вимагаємо поставити в порядок денний більш важливі закони. Перше. Це приблизити, для того, щоб було голосування, нашу Постанову про захист і посилення соціального захисту внутрішньо переміщених переміщених осіб. Це питання пов'язане з виплатою пенсій для людей, які потерпають і живуть на неконтрольованих нами територіях. Це перше. Друге. Ми подали законопроект, який зніме проблему поховання людей, яка виникла з 15 березня через недолугі закони, без рішення суду. Сьогодні вже 14…

Шановні українці, шановні побратими, шановні добровольці, шановні колеги! Тільки що ми прослухали виступ представника, яскравого представника п'ятої колони, який працює за гроші Кремля і до сих пір, на жаль, знаходиться в залі Верховної Ради. Да, це "плач Ярославни". Да, якби не було добровольців, цей младореформатор, мабуть, би був губернатором від Путіна "Малоросії", "недоросії", "недососії" і всього іншого. У нього не вдалося і ніколи не вдасться! Я знаю точно, що ваш час закінчився. Як би ви не гавкали на українську державу, як би ви не пищали, як би ви не злословили, українська держава проживе без вас, тому що ви – вчорашній день. – виріжка Росії, ви на Росію працюєте, ви не працюєте на українську державу. Я сьогодні в цей день хотів би звернутися в першу чергу до двох категорій громадян: перша – це добровольці, друга – це волонтери. Ці дві категорії в 14-му році захистили і зберегли мою, нашу державу. Вона для них дорога, вона для них все основне, вона для них все. знаєте, коментувати покидьків – це остання справа, але не допускати виступи проросійські, промосковські в цій залі – це наш обов'язок. І тому я звертаюся до керівництва Верховної Ради. Коли звучать слова проти України, потрібно ці виступи припиняти. Досить, вони вже їздять по європейським площадкам і плямують, і паплюжать мою державу. Треба це зупинити. ПанВілкул, я до вас особисто звертаюся. Не ризикуйте, тому що доведете до гріха. Незважаючи на те, що ми тут дипломати, але по мармизі ви скоро отримаєте прямо в цій залі. Інакінець. Українські добровольці, пам'ятайте, ми за вас пам'ятаємо, ми вам вдячні за те, що ви врятували українську державу. Ми вам вдячні за те, що ви зшили мою державу, нашу державу, незважаючи ні на які погрози, ні з Кремля, ні з-під Кремля, і не з-під Вілкула, і всієї остальної нечесті. Слава Україні!

шановні співвітчизники! Хочу привітати усіх вас, усіх воїнів з Днем українського добровольця, добровольців, які на початку російсько-української війни, фактично, врятували нашу країну. Хочу привернути вашу увагу до проблеми наших мігрантів, тих 6-8 мільйонів наших співвітчизників, яких подекуди несправедливо і образливо називаютьгастербайтерами. Які по суті є жертвами неспроможності української влади забезпечити гідні та конкурентні умови життя: навчання, лікування та працевлаштування в Україні. Ми продовжуємо втрачати наших співгромадян загрозливими темпами. Сто тисяч українців щомісяця змушені шукати кращого життя деінде. Зупинити те, що молодих, талановитих, професійних людей – ценадзавдання для нашої країни. За оцінками ООН наші співвітчизники щороку вливають в економіку держави до 9 мільярдів доларів. І якщо за мільярд доларів кредиту від Європейського Союзу чи МВФ українська влада готова виконувати десятки умов, настанов, рекомендацій та вимог, то значно більшого інвестора, своїх власних громадян, українська держава просто ігнорує. Ми зобов'язані повернутися обличчям до заробітчан та співвітчизників, які обрали місце проживання поза межами України. Уряд України має першочерговим пріоритетом вважати переговори щодо вирішення соціальних, пенсійних, правових та інших питань з державами, де найбільша кількість українських заробітчан. І це один із найсуттєвіших напрямків нашої європейської інтеграції і що ми туди прямуємо. Саме це дозволить надати людський вимір. Гарним прикладом того, як це варто робити, може слугувати Велика Британія, яка, проводячи дуже складні переговори з Європейським Союзом щодо свого виходу з нього, докладає всіх зусиль, щоб це не позначилося негативно на громадянах своєї країни, які живуть і працюють на території ЄС, щоб їхнє становище не погіршувалося, а права не порушувалися. Реформуючи виборче законодавство, шановні колеги, до чого ми неминуче ідемо і невідворотно ідемо, варто особливу увагу звернути на розвиток електронної демократії, щоб кожний громадянин України, незалежно від правового статусу чи місця перебування за кордоном, міг брати участь у волевиявленні. Ми повинні наполягати, щоб Міністерство закордонних справ і уряд на виборах президентських майбутніх і парламентських майбутніх відкривали для наших співгромадян додаткові виборчі дільниці для голосування. Український парламент має взяти ці питання на контроль, зобов'язавши уряд на щорічній основі готувати, оприлюднювати для українського суспільства доповідь про права громадян у світі. Мільйони українських мігрантів повинні взяти дієву участь у збереженні і розбудові нової України,

Шановні колеги, в першу чергу хотіли б звернутися до вас: не роз'єднуйте цими палкими виступами українських громадян, адже зневажаючи ту ж фракцію "Опозиційний блок", за висловлюваннями деяких представників коаліції, ви зневажаєте громадян, які за нас голосували. Ми є фракцією, яка підтримується досить великою частиною населення, яке не розділяє вашу ура-патріотичну точку зору. Не потрібно говорити, що ви більші патріоти, аніж ми. Ми всі піклуємося про українську державність, і критикуючи певні дії чинної влади, це не означає, що ми якась "п'ята колона Кремля". Коли ви підвищуєте тарифи і ми критикуємо, це означає, хтось там за Путіна працює чи на ці гроші? Це дурість і безглуздість, цеблизорукість, це відсутність аргументів, які можете ви довести в якості вашої правоти. А що ви зробили? Окрім криків, окрім висловлювань, окрім погроз нашій фракції, окрім зневажання інтересів всього населення які реформи ви провели? От зараз я буду говорити про захист інтересів пенсіонерів. Ви зараз провели пенсійну реформу. А як ця пенсійна реформа позначилася на добробуті громадян – українських пенсіонерів? ТутГройсман виступав і говорив, що це перемога. В нас 12 мільйонів пенсіонерів, більш ніж 5 мільйонам пенсіонерів ви підвищили пенсію на 300 гривень. І це ви вважаєте пенсіонною реформою? Це ви вважаєте вашим досягненням? Мабуть, це ваше єдине досягнення, адже жодних дій, які б були спрямовані на підвищення конкурентоздатності вітчизняного товаровиробника, на підвищення благополуччя населення, ви цього не зробили. А що ви зробили для пенсіонерів? Запровадили, наприклад, оподаткування пенсій. Жодна хоч фракція звернулася до Конституційного суду для того, щоб це ганебне явище нівелювати? Жодні не звернулися. Фракція "Опозиційний блок" не сиділа, склавши руки, ми звернулися до Конституційного суду, ми домоглися того, що Конституційний суд прийняв рішення 28 лютого поточного року і ми скасували це оподаткування ганебне явище, якого не і снує в жодній країні світу. А ви зараз говорите про якісь досягнення. Не вам говорити про те, хто є патріотом, хто – ні, адже саме ваша влада запровадила процедуру верифікації в 2016 році, півтора мільйони пенсіонерів, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, після запровадження Постанови 365 в 16-му році 500 тисяч пенсіонерів не отримують пенсії, які можуть переїжджати на контрольовану територію, отримувати зазначену пенсію, але вони не можуть постійно проживати на контрольованій території, оскільки домівки в них залишилися на непідконтрольній території, 13 мільярдів гривень щороку – ось ваша економія... Я перепрошую, ми нікому сьогодні не додавали час. Дякую вам. Будь ласка, Олег Ляшко запрошується до слова. Дякуємо. Сьогодні для всіх рівні можливості, і абсолютно справедливо, що тут всі фракції рівні, всі депутати рівні, цей склад парламенту відбиває вибір українського народу. Але пам'ятаємо, що рейтинг парламенту сьогодні дорівнює нулю. І в той час рейтинг української армії і довіра до українською армії є найвищою. Тому давайте не зневажати і не бути в опозиції до української

Упродовж майже 2 років цю посаду виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я незаконно обіймає Уляна Супрун, особа з двома громадянствами, отримавши два роки тому українське громадянство, не вийшла з американського громадянства. Відповідно до Конституції України це є незаконно і є підставою для позбавлення українського громадянства. Крім того, відповідно до Закону "Про Кабінет Міністрів України" подання на призначення заступників міністра охорони здоров'я робить міністр. Оскільки міністра не було, уряд не мав права призначати Уляну Супрун заступником міністра, а потім виконувачем обов'язки міністра охорони здоров'я. Нам влада розказує про те, що в Україні проводиться медична реформа. Водночас два роки немає міністра, який несе політичну відповідальність за наслідки В результаті політичної безвідповідальності, в результаті так званої медичної реформи, яка, насправді, мала б переслідувати мету – доступність послуг, якість послуг – ми маємо сьогодні протилежне: закриття мережі лікарняних закладів, скорочення скорочення медичних працівників, обмеження конституційного права українців на отримання медичної допомоги. І ключове – немає з кого спитати. І мовчати, робити вигляд, що нічого не відбувається, коли Україна займає перші місця в світі по смертності від серцево-судинних захворювань, від онкологічних захворювань, неправильно мовчати. Уряд досі не вніс кандидатуру міністра, тому що не можуть узгодити. Наскільки мені відомо, посада міністра охорони здоров'я – це квота фракції "Блоку Петра Порошенка". Ми просимо і Президента Порошенка, і його фракцію визначитися і взяти на себе політичну відповідальність за проведення реформи охорони здоров'я, щоб українці знали, з кого питати. Ми вимагаємо від Прем’єраГройсмана скасувати незаконне рішення уряду про призначення Уляни Супрун на посаду керівника Міністерства охорони здоров'я. Люди в народі Уляну Супрун прозвали "доктор смерть". І оця "доктор смерть" із кількома паспортами, без будь-якої відповідальності, без будь-якого коріння в Україні, без будь-якої політичної відповідальності, проводить так звану реформу, в результаті якої мільйони українців позбавляються медичної допомоги. Досить цього геноциду, досить знущатися над людьми. Беріть на себе відповідальність, а якщо не здатні брати відповідальність, ми це зробимо. Ми проведемо реформу, в результаті якої кожен українець матиме можливість лікуватися в рідній країні, а не так, як сьогодні влада: своїх дітей лікують по закордонах, а українські залишаються без Будь ласка, наступний виступ - народного депутата Кота. Я колег все-таки прошу уникати образливих епітетів одне до одного, і тим більше до відсутніх тут членів Кабінету Міністрів. Прошу вас, пане Кіт. Андрій Кіт,Стрийський виборчий округ, Стрийщина, Жидачівщина. Я би хотів шановних колег ще раз привернути увагу до питань, які в нас є невирішені в галузі агропромислового комплексу, про який ми так багато говоримо, так багато гордимося, а насправді нічого не робимо. Хотів би сказати насамперед і звернутися до шановного пана ГоловиПарубія і до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, що пора дати добро і розглянути в сесійній залі законопроекти, які ми напрацювали: 4355 або 7118, - для того, щоб вирішити питання не на словах, а на ділі передачі земель сільським радам і об'єднаним територіальним громадам. І не на словах, а на ділі зробити реальну децентралізацію в земельних відносинах в Україні. Наступне. Хочу звернути увагу на те, що відбувається зараз знову, я про це вже виступав раніше, на ринку міндобрив в Україні. Хто не знає і не є спеціалістом у тій галузі, хочу сказати, що на даний момент в Україні мінеральна добрива є дорожчі чим в будь-якій іншій країні світу на 30 Це означає, що 40 відсотків собівартості аграрної продукції, яка формується за рахунок мінеральних добрив, є, впливає на собівартість для наших селян і фермерів. А це означає, що наша продукція стає неконкурентною на зовнішньому ринку. Доводжу до вашого відома, що Україна перестала бутивигравцем і визначальником ціни на продажу, на світовому продажу ринку пшениці. Нас знаєте, хто випередив? Росія. Вітаю вас з цим дуже сильно. Результатом цього є не просто відсутність політики виконавчої влади в тій галузі. А повна бездіяльність Антимонопольного комітету, який фактично дає можливість, не регулює зовсім ринок мінеральних добрив. Хочу вас привітати ще з одним. Білорусія, повторюю, оголосила про те, що "Гродно Азот" спеціально для України побудує на білоруській території ще один завод, щоб забезпечити український ринок, який є найцікавіший у світі для продажу азотних добрив. А нагадаю, що ще декілька років тому Україна була однією з найбільших експортерів мінеральних добрив в Україні. Так само знову хочу вернутись до старої нашої "заїждженої пластинки" отримання державної дотації в одні руки. Два роки поспіль розподіл механізму державної дотації дає можливість одному або декільком підприємствам отримати майже половину суми державної дотації, яка виділяється в галузі АПК. Цього року всі обмеження, не заважаючи на наші старання і на старання нашого комітету, знову фактично були зняті і немає ніякої прив'язки до того і афілійовані особи знову можуть отримати мільярди гривен в одні руки. Вітаю вас з тим так само. Інакінець останнє. На полиці лежить ініціатива нашого комітету, яка стосується зменшення внутрішнього ПДВ для продовольчої групи, що є практичною ініціативою в країнах – Польщі, Чехії, Німеччині і так далі, і так далі. Ми отримали негативну відповідь від Міністерства фінансів, яке вважає, що наша ініціатива… Дякуємо. Ми сьогодні не додаємо, бо великий список виступів. Я перепрошую. Будь ласка, народний депутатКулініч. Народний депутат Кулініч, до слова. ОлегКулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановні колеги! Хотів би вкотре, ще раз підняти питання земельної децентралізації, яке роками вже не вирішується в парламенті. Хочу підтримати тут свого колегу Андрія Кота, який, до речі, загострив на цьому нашу увагу. Останнім часом ми знову забули за це питання, знову відклали його в довгий ящик і вже системно його не вирішуємо. Нещодавно був провалений комплексний президентський законопроект на цю тематику. Ми навіть не змогли його відправити на повторне перше читання в комітет. Два роки лежить у парламенті законопроект 4355, який підтримують всі фракції і групи, він готовий до голосування у другому читання, але він знову ж таки не виноситься у сесійну залу. Є інші законопроекти на цю тематику, але питання не вирішується. Зараз уряд почав передавати землі за межі населених пунктів об'єднаним територіальним громадам. В принципі, це непогані речі, але знову ж таки вони у комплексі не вирішують тих проблем, які зараз є у місцевих громад. питання земель колективної власності, їх треба вирішувати ці питання тільки на рівні закону. Тобто без закону ми не вирішимо передачу цих земель. А їх у нас 1,5 мільйона гектарів і це величезні кошти у місцеві бюджети. Знову воно не вирішується. Тільки законом можна вирішити передачу функцій по затвердженню нормативно-грошової оцінки місцевим громадам. А це знову ж таки величезні кошти у місцеві бюджети і знову ми його не вирішуємо. Зараз по факту громадам передаються ті землі, які вже передані в оренду на десятки років. Ну, який вплив буде мати громада на розмір орендної плати, якщо ця земля уже передана тільки після закінчення договору оренду? Тому яка це децентралізація? У мене на окрузі сільські голови всі як один говорять, що ви там вирішуєте вже декілька років? Ви взагалі нічого не вирішуєте, вже передавати нічого, тому що все роздано на 10, на 20 років, розорені навіть сінокоси і пасовища. Про яку децентралізацію іде мова? Неможна закривати очі на ці питання. Ще раз повторюю, у нас у парламенті є законопроекти на цю тематику і підтримані в другому читанні і в першому читанні, а не виносяться вони тому, що нема узгодженої позиції тільки по двом речам: перше – це земельний контроль і друге – хто буде розпоряджатися тими землями, які… землями тих громад, які не об'єдналися. Тому я звертаюся вкотре до Голови Верховної Ради. Андрію Володимировичу, проведіть, будь ласка, консультації з усіма депутатськими фракціями, групами, давайте напрацюємо якійсь дієвий механізм і хоч один законопроект будемо рухати чи то в другому, чи то в першому читання. Це питання дуже важливе, його ждуть місцеві громади, його треба вирішувати негайно. Будь ласка, давайте рухатися у цьому напрямку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за ваш виступ. Будь ласка, народний депутат МаксимБурбак. Вас до слова запрошуємо. Вітаю, колеги, народе України! Фракція "Народний фронт" наголошує на якнайшвидшому прийнятті Постанови про Звернення парламенту України до міжнародного співтовариства щодо недопустимості будівництвагазогону "Nord Stream-2" та монополії Російської Федерації як країни-агресора на газових ринках світу. Ми вітаємо позиції Польщі, Литви, Латвії, Молдови, які підписали спільно з Україною заяву щодо газопроводу "Північний потік-2". Але сьогодні як ніколи Україна повинна донести свою позицію до всіх країн Європи. Спорудження ще однієї гілкигазогону додатково підриватиме стабільність і безпеку Європи. Російський газ – це не комерція, це політична зброя шантажу Кремля. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб не допусти отримання "Газпромом" контролю над обсягом і ціною всього газового ринку континентальної Європи. А також фізичну можливості цієї російської компанії відмовити в постачанні газу країнам Центральної Європи, які сьогодні сумлінно купують в монополіста газ за міжнародно визнаними комерційними контрактами. "Народний фронт" застерігає, наслідки виконання проекту "Північний потік-2" вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ країн ЄС і спричинять економічну і політичну дестабілізацію всієї Європи. березня Україна та міжнародна громадськість стала свідком зухвалого, цинічного тиску на європейських споживачів з боку "Газпрому", який раптово, без попередження відмовився постачати газ на внутрішній ринок України, ігноруючи свої контрактні зобов'язання. Це протизаконне рішення завдало істотних економічних збитків українській компанії "Нафтогаз". Створила реальний ризик і дестабілізацію енергетики України та загрозу припинення транзиту до Європейського Союзу в період сильних морозів. Європа повинна зробити правильні висновки з цієї ситуації. І український парламент повинен донести до Європи чітке повідомлення. Необхідна цілковита і незворотна заборона на побудовугазогону "Nord Stream-2". Це газовий зашморгу для Європи, попереджу наших європейських партнерів. Україна позбулася цього газового зашморгу, починаючи з 14-го року, коли було прийняте рішення урядом Арсенія Яценюка позиватися до "Газпрому", до країни-агресора, через несправедливі контракти. Ми виграли ці позови і заощадили Україні 60 мільярдів доларів. Шановні європейці, не лізьте самі в газову петлю. У Постанови, яку зареєстрував "Народний фронт", № 8111, йдеться, що відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та пункту 6 Договору про заснування Енергетичного співтовариства нам треба провести консультації між Україною та Єврокомісією щодо недопущення побудови газопроводу "Північний потік-2". Звертаємося до Президента України, до уряду України невідкладно розпочати консультації з нашими європейськими партнерами. Ми також звертаємося до вас, пане Голово, дати доручення профільному комітету невідкладно розглянути цю постанову, щоб ми вже завтра могли винести її в зал на голосування. Дякую. Дякуємо, шановний колега. І, дійсно, дуже актуальна тема відносно нашої зараз активізації боротьби проти виборів в Криму. Будь ласка, ІгорШурма, вам слово. Просимо. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Ви знаєте, ніхто не може заперечити той факт, що сьогодні в Україні 2018 рік буде точкою кипіння, точкою кипіння передусім політичною. І від розуму політиків буде залежати, чи вбережеться ця Україна. А що ми маємо натомість сьогодні? Ви подивіться, спочатку ця зала, яка йшла в Європу, в коаліцію, завалила Закон про опозицію, на якому настоює європейська спільнота. До чого це призводить? Що всі законодавчі ініціативи людей, які представляють півтора мільйона виборців громадян України, за яких ви обстоюєте всі, не вносяться в зал. І знаєте, що таке об'єднання і пошук компромісів? Я звертаюся до керуючих Верховної Ради, головуючих. Це не об'єднання, коли закон, який є автором "Опозиційний блок", ставлять в середу на другу половину дня. А ви в середу поставте Закон про антикорупційний суд. Треба було в середу ставити пенсійну реформу. Треба було в середу ставити медичну реформу. А що стосується медичної реформи, я вам скажу, друзі, засвистали козаченьки. Ви спочатку натиснули кнопки, ви спочатку підтримали позицію негромадянина України, яка не позбулася громадянства, яка є без вищої освіти, яка створює, що отам,отам сидить недоуряд, тому що нема повноцінного уряду. А ви тоді є недокоаліція, тому що ви два роки громадян України не можете надати нам кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я. Тепер що стосується любові до України. Якщо ви любите Україну, то, будь ласка, поясніть кому-небудь свою позицію, яким чином люди, які сьогодні потерпають від війни на сході України, перестали платити пенсії, перерозподіляють гроші, які мають йти туди на медицину, на освіту, як вони виживають? Ви хочете, щоб вони потім перевернулися обличчя до України і підтримували цей уряд? Верховний Суд вирішив, що переселенцям не можуть припинити виплати пенсій через відсутність місця реєстрації. Так це ще півбіди. Ви живете по Конституції України, а як ви позбавили конституційного права вибору громадян України – переселенців, 1,5 мільйона і 4 чотири мільйони, які живуть там? Ви хочете вибирати владу, позбавивши людей права голосу, так ви не показуйте пальцем в бік "Опозиційного блоку", які, ви говорите, посібники Кремля. Ви піднімаєте це питання, коли вам бракує голосів на перейменування міст, на ратифікацію міжнародних угод, коли вам треба було підтримку, коли Яценюка знімали, і ви ходили, і молилися, тільки не голосуйте за незадовільну роботу. Будьте послідовними, не живіть подвійними стандартами, бо люди не живуть подвійними стандартами, і ви отримаєте таку саму оцінку, як і ми, а результат ми побачимо. Дякую. Останній виступ сьогодні у блоці виступів народних депутатів. Будь ласка, слово голові, командиру батальйону добровольчого, нашому колезі шановному, пану …Антонищаку. Вибачте, будь ласка, обмовилася. Доброго дня, український народ! Хочу привітати вас з великим святом – Днем добровольця. Тут на монеті написано "А хто ж якщо не ми". А хто ж, якщо не ми у 2014 році захистили Україну і Європу від руської чуми?! Хто ж, якщо не ми, зшивали Україну, відновлювали українцям честь, гідність?! 14 березня 2014 року понад 500майданівців з "Самооборони Майдану" в Новопетрівцях приступили до тренування, після цього був створений перший резервний батальйон Національної гвардії України, який на сьогоднішній день носить звання Героя України генерала Кульчицького. Сьогодні четверта річниця створення батальйону. Брати, я дякую вам – живим та мертвим що я вас знаю, що я вас знав. Я дякую долі, що я мав щастя і честь захищати, і думаю, що захистити і розбити ворога, і вигнати його з України! Шановний український народе, добровольці! Це інженери, лікарі, вчителі, бізнесмени, пенсіонери. Хтось вболівав за "Карпати", хтось за "Динамо", хтось за "Шахтар", хтось взагалі футбол не любив, хтось був християнином, хтось був іудеєм. Їх об'єднувало одне – велика любов до України. Пам'ятайте про добровольців, дбайте про них. Слава Україні! Слава добровольцям! Веде засідання Ще раз вітаю, побратими. І хочу зазначити, що час для виступів завершений, і зараз ми маємо в президії дві заяви, які фракції подали на перерву, але готові їх замінити виступами. Перша з них від фракції "Самопоміч" і "Батьківщини", друга – від "Народного "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка". І тому я надам по три хвилини на виступ. Спочатку від двох фракції Єгор Соболєв – 3 хвилини, а потім – Ірина Луценко. Будь ласка, 3 хвилини. Як і мільйони українців, ми приєднуємося до привітань, до вшанування всіх добровольців, які тоді врятували нам всім незалежність нашої держави, врятували нам всім свободу. Велика вам за це подяка! Я думаю, що буде нечесно в парламенті в цей день промовчати про іншу частину правди, про те, скільки цих добровольців вже звільнилися з Національної гвардії, зі Збройних Сил України, втомившись від панування ідеї "русского мира", ставлення "русского мира" в командуванні. Я думаю, буде несправедливо в цей день не згадати в парламенті, як чимало добровольців перебувають зараз в слідчих ізоляторах або і в тюрмах, там вже можна батальйон формувати. І велика частина звинувачень на їхею адресу –це сфабриковані звинувачення, за ініціативою людей, які формували цей "русский мир". І ще більшим гріхом буде нам не згадати, як більше десяти днів тому отут, під стінами Верховної Ради в тому числі добровольців ставили на коліна. Ставили беркутівці, яких ми пам'ятаємо з часів Майдану. Я перший раз бачив їх натхненними, я перший раз бачив їх задоволеними. Я говорив, до речі, з ними про те, що це люди, які захистили всіх нас у 2014 році, а відповідь була "війну придумали ви, щоби збагачуватися, а всі добровольці – це мародери, які пішли на війну, щоби банкомати грабувати". Так казалиспецпризначенці в формі Національної поліції, які тоді, 3 березня о шостій ранку, напали на людей під Верховною Радою. Людей, яких вели за собою добровольці, людей, попереду яких були саме добровольці і які нічого не робили, окрім того, що вимагали, допомагали нам приймати рішення в інтересах держави, в тому числі, про творення того самого антикорупційного суду. Я хочу сказати всім добровольцям, що ця війна, в якій ви назавжди уславили своє ім'я, вона не завершилася. Топ-корупція – це "руський мир", відгородження посадовців від громадян товстими шеренгамиспецпризначенців – це "руський мир" і репресії проти своїх громадян – це "руський мир". Давайте цю війну продовжимо і давайте її вигравати.

Шановні народні депутати, шановні українці! Сьогодні в Конгресі Сполучених Штатів відбудеться особлива подія – показ українського фільму "Кіборги". Фільм також буде показано в інших європейських столицях. Він уже був показаний у Відні. Ми хочемо показати світу правду про війну, розв'язану Росією, війну, яка забирає життя мирних мешканців і військових – кращих людей нашої кураїни. Кожен загиблий – це не тільки передчасно обірване життя, це також сім'ї, які втратили сина, дочку, чоловіка, жінку, батька, матір. В моїх руках календар "Погляд майбутнього". На цьому календарі фотографії дітей кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, кіборгів, які стали символом мужності, незламності, твердості і впертості у відстоюванні своєї Батьківщини, тут фотографії діток загиблих хлопців,хлопців, які так любили свої сім'ї, свою Батьківщину, що вони жертвували своїм життям, захищаючи уже руїни. Їхні тіла і їхній подвиг залишаться в пам'яті українських громадян. Дивлячись в обличчя і в очі тих діток як в погляд майбутнього, пам'ятайте, що ті діти залишилися тепер дітьми всієї української родини. У мене на столі є реквізити календаря, який зробили хлопці-кіборги, зібравшись у громадські організацію і об'єднали між собою сім'ї цих кіборгів. Кожен календар коштує 400 гривень. 200 гривень піде на підтримку сімей тих діток, фотографії яких ви бачите (а таких сімей 170), батьки яких загинули, захищаючи Донецький аеропорт, ту донецьку землю. Вчора відкрилася виставка фотографій і виставка цього календаря. Я вам дуже прошу, не будьте байдужими. Я вас дуже прошу, віддайте дань цим діткам тих батьків, які дають нам можливість сьогодні тут сидіти, працювати, робити реформи і розбудовувати Україну. Я вас дуже прошу, не залиштесь байдужими. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! І остання заключна заява, яка у нас є, це від Радикальної партії і "Воля народу". І теж вони згодні замінити перерву на виступ. І я запрошую до виступу Костю Матейченка. З трибуни, так? Будь ласка, хлопці.

Доброго дня! Сьогодні ми святкуємо День українського добровольця – свято вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань. хочу подякувати всім за встановлення такого свята на державному рівні. Але це добре на папері. Так, у місті Бахмуті після спілкування з учасниками АТО та бійцями батальйону "Артемівськ" виникла ідея щодо встановлення пам'ятного знаку про бій у центрі Бахмуту, де ми знищили штаб "ДНР". Бій, який дав можливість звільнити місто без жертв і після якого вже на наступний день із-за загрози оточення банда Гіркіна залишила місто Слов'янськ. Але, на превеликий жаль, після звернення до міської ради щодо узгодження ескізного проекту ми отримали через півроку відмову від Бахмутської міської ради, яку очолює мер Рева Олексій Олександрович, мотивуючи це тим, що встановлення пам'ятного знак загороджує зеленим насадженням, деяких квіточок не буде видно. Хочу нагадати вам, що це той самий мер тієї міської ради, сепаратистська сутність якого проявилась і при відмові перейменування вулиці в містіБахмуті на честь Героя України Дмитрія Чернявського, пам'ять якого ми вчора вшановували хвилиною мовчання. Цю вулицю назвали на честь"освободителей Донбасса". Меру міста ця назва була ближча, але кожний по своєму розуміє сутність освободителей. Деякі під цим мають на увазі інших освободителей Це той самий мер і та міська рада, котрі у 2014 році проводили засіданні сесії та виконкомів під прапорами "ДНР". Одне питання: містоБахмут в "ДНР" чи в Україні? Всі ми тут, у Києві, щось ділимо, чимось міряємося, спостерігаємо за рейтингами. Повірте, людям, які пройшли бойові дії, чули свист куль і канонаду "градів", від цього тільки нудить. Ми говоримо про повернення територій, які тимчасово знаходяться під окупацією ворога, але я на всю країну заявляю, що все йде до реваншу сепаратистських сил на звільнених територіях. І саме небезпечне те, що ці самі "сепари" сидять при галстуках і високих кабінетах не тільки в моєму рідному Бахмуті. ту саму Штепу, екс-мера міста Слов'янська, яка призивала Путіна прийти, сидить вдома, а не в СІЗО, і заявляє, що вона знову скоро буде мером Слов'янська. Звичайно, дуже багато в нашому суспільстві м'якості, терпіння і розуміння, свободи слова іінакомислія, але, можливо, якраз цим ми, українці, можемо гордитися, за це ми і воювали. Також з повною впевненістю хочу з цієї високої трибуни заявити всім нелюдам, які чекаютьреваншів, що це не пройде, і добробати будуть одним із гарантів цього. …звертаюсь до місцевої владиБахмута, ще раз наголошую, що ігнорувати потреби суспільства у вас більше не вийде. Якщо громада потребує вшанування героїчних дій по звільненню міста від окупантів, вам краще дослухатись. Люди мудрі і все бачать. Слава Україні! Слава добровольцям, що стали на захист Батьківщини! Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. Я прошу всіх запросити в зал. У нас стоять перших два питання, які стосуються захисту дітей від сексуальних зловживань. І перший закон, це друге читання. Тут небагато правок, тому я прошу всіхзмобілізуватись. Голосування відбудуться за 5-10 хвилин, бо невелика кількість правок. І я прошу всіх запросити в зал і приготуватись до плідної роботи. Отже, ми переходимо до першого питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (№ 2016). я запрошую від комітету до доповіді, голова комітету. Є, Паламарчук буде доповідати. Будь ласка, пане Миколо. Представник Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук, будь ласка. І прошу всіх запрошувати в зал. Шановний пане Голово, шановні колеги! Вашій увазі пропонується розглянути підготовлену в Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності до другого читання порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації за реєстраційним номером 2016. Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей Кримінального кодексу України задля удосконалення законодавства у сфері захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. Змінами до статей 155-ї, 156-ї та 302-ї Кримінального кодексу пропонується розширити коло суб'єктів, які нестимуть кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.Криміналізувати статтю "Зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою". Таким чином, установити чіткий мінімальний вік статевого повноліття. Посилити відповідальність за злочини щодо створення або утримання місць розпусти і звідництва.

При підготовці даного проекту, реєстраційний номер 2016, до розгляду в другому читанні до комітету надійшло 30 пропозицій від народних депутатів, які опрацьовані та внесені у порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням щодо їх врахування або відхилення. Враховано три пропозиції народних депутатів: номер 2, 4, 6. Інші відхилені: номер 1, 3, 5 та з 7-ї по 30-у поправку.

Дякую. Ми переходимо до обговорення правок. І я прошу залишайтесь на… тому що будуть автори правок наголошувати на своїх правках, щоб ви могли дати пояснення. Я буду називати авторів правок. Хто захоче поставити на підтвердження, дасте мені знак. Отже, 1 правка. Не наполягає. 3-я. Не наполягає.

18-а. Не наполягає. 16-а. Секундочку, я вернусь до 16-ї. Так, 16-а, Пташник Вікторія. Включіть мікрофон, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я буду наполягати на врахуванні двох моїх поправок, які були підготовлені разом з фахівцями Кафедри кримінального права університету Шевченка, і без врахування яких, по-перше, ми не зможемо повністюімплементувати конвенцію, заради якої, власне, цей проект був підготовлений. А, по-друге, можемо ще наразитися на ті небезпечні наслідки, які ми відчули з прийняттям так званого закону Савченко. Тому ця поправка саме стосується необхідності прив'язання в частині першій статті 155 Кримінального кодексу віку потерпілої особи до її здатності висловити згоду на участь у діяльності сексуального характеру. Це один момент. І другий момент, я пропоную замінити ті ті слова, які вживаються "природні або неприродні статеві зносини" на термін, який вживається в конвенції "діяльність сексуального характеру". Адже це термін, який охоплює набагато більше коло діянь, які можуть випасти, якщо ми приймемо в тій редакції і статті, в якій пропонується…

Але оскільки автор законопроекту… поправки ставить, просить її поставити на підтвердження, прошу поставити її на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це не підтвердження. Так, це правка авторська. Ви наполягаєте на голосуванні, пані Вікторія. І я ставлю на голосування правку 16 народного депутата Пташник. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. За-88 Рішення не прийнято. Я так розумію, що ви наполягаєте і на наступній, 21 правці. Включіть мікрофон Пташник. 21 правка. Я прошу всіх народних депутатів звернути увагу на те, що в грудні минулого року ми прийняли з вами проект під номером 4952, який також стосується цієї категорії злочинів. Наразі той проект, який ми обговорюємо, не відповідає вже прийнятому закону. І виходить, що ті суперечності у нас, які виявляються, фактично призведуть на практиці, по-перше, до послаблення захисту малолітніх осіб від сексуальних злочинів. що буде наслідком цього, що діти певного віку випадуть взагалі з-під регулювання, в інших випадках за злочини проти дітей одного і того самого віку фактично можуть бути застосовані різні види покарань. На практиці ми матимемо таку ж саму ситуацію, як мали з законом Савченко, коли послаблення покарання матиме зворотну дію в часі, що дозволить звільняти злочинців, які засуджені вже за злочини проти дітей. Тому я дуже прошу поставити цю поправку на підтвердження і врахувати її, без неї не можна приймати, як із без попередньої цей закон взагалі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, 21 правка відхилена комітетом. Я ставлю її на голосування. Хто підтримує правку 21 народного депутата Пташник, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. І прошу усіх заходити в зал.

29-а. Не наполягає автор. І 30-а. Не наполягає. Колеги, ми завершили обговорення. І ми можемо переходити до прийняття рішення. І я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу секретаріат повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення і прошу усіх народних депутатів зайняти робочі місця і приготуватись до голосування.

колег, я прошу зайняти робочі місця, покинути ложі. Колеги! Я попрошу вас на місця повернутись. І прошу зайти в зал. Колеги, не виходьте з залу, голосування відбувається. Поверніться в зал. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (№ 2016) в другому читанні та в цілому, в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати.

Не встигли. Я прошу зараз всіх… Я прошу запросити депутатів в зал і під час голосування брати участь в голосуванні. Зараз я поставлю на повернення. Я прошу ще раз голів фракцій максимально змобілізувати депутатів. Запросіть в зал, попросіть їх сісти на робочі місця. Отже, прошу приготуватися, зараз я поставлю на повернення. Отже, колеги, прошу приготуватися. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися. Дайте можливість пану Юрію проголосувати. Сядьте будь-де, дайте карточку. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (№ 2016). Прошу всіх взяти участь у голосуванні. Прошу підтримати пропозицію повернутися до закону і прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо, кожен голос, уважно голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

По фракціям: "Блок Петра Порошенка" – 77, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 15, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 6. Всі фракції парламенту підтримують даний законопроект, і було б дивно, якби не підтримували. Нам просто требазмобілізуватись… І я переконливо прошу всіх брати участь в голосуванні. Не виходіть, будь ласка, з залу, поверніться в зал. Отже, прошу всіх повернутися в зал і взяти участь в голосуванні. Отже, я поставлю ще раз пропозицію повернутись. Колеги, якщо будуть виходити під час голосування з залу, я буду на всю країну називати прізвища людей, які покидають зал. Має бути персональна відповідальність кожного. Отже, прошу приготуватись до голосування. Я прошу повернутись в зал. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (№ 2016). Я прошу всіх, кожного, не виходіть із залу… Проголосувати і підтримати. Колеги, уважно, кожний голос, прошу підтримати, прошу проголосувати – повернення. Голосуємо. Прошу підтримати. За-230 Повернулися. Дякую усім фракціям. Прошу зайняти робочі місця. Ми приймаємо рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (№ 2016) в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги, згуртовано, кожен голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо. За-241 Закон прийнято. Переходимо до наступного – проекту Закону про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (№ 6070). Це з того ж самого блоку питань. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати скорочену процедуру, будь ласка. 11:09:07 За-133 Колеги, немає жодних проблем, ми можемо йти по повній процедурі, але ми не встигнемо розглянути ратифікації. І тому я дуже прошу усіх більш відповідально, більш відповідально підійти до голосування. Отже, прошу підтримати розгляд даного питання за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо.

Дякую вам. І ми переходимо до розгляду проекту Закону 6070. І я запрошую до доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, пані Ірина. Шановні колеги, я вам дуже вдячна, що ви підтримали мій Закон 2016 в другому читанні і в цілому. Фактично цей законопроект, 6070, тісно пов'язаний з попереднім законопроектом. Суть цього законопроекту. Ми вносимо зміни в Кримінально-процесуальний кодекс про відміну процедури проведення судово-медичної експертизи, коли встановлюється вік дитини, яка була зґвалтована. Оскільки попередній законопроект… сказано, що не дозволяється дитину до 16 років сексуально експлуатувати, ґвалтувати і інші-інші вчиняти з нею дії, відповідно цей законопроект, якщо ми проголосували попередній, відпадає потреба проводити судово-медичну експертизу, коли встановлювався вік сексуальної зрілості дитини. Я вас дуже прошу підтримати цей законопроект, буквально одна малесенька норма, вони пов'язані дзеркально один з одним. Дякую. Оскільки це малесенька норма, прошу не затягувати процес роботи Верховної Ради, проголосувати за основу і в цілому. Дякую вам. До співдоповіді від комітету запрошую до виступу Паламарчука Миколу Петровича. Шановний Голово, шановні колеги! Вашій увазі пропонується розглянути проект Закону України про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (реєстраційний номер 6070). Цей законопроект взаємодоповнюючий до законопроекту під реєстраційним номером 2016, який тільки що ми прийняли як закон. Зазначений законопроект приводить статтю 242 Кримінального процесуального кодексу України у відповідність до одного Кримінального кодексу України у частині виключення потреби в проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, адже тепер встановлено вік соціальної зрілості – 16 років. Таким чином, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Ради України

Чи голосуємо? Обговорюємо, так? Добре, якщо є потреба в обговоренні, прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект. Він направлений на імплементацію ратифікованої у 2012 році Ланцаротської конвенції, яка направлена на запобігання, протидію проти сексуальної експлуатації і розбещення дітей в Україні. Цей законопроект є частиною, яка доповнює попередній законопроект, яким ми тільки що проголосували в другому читанні. Він дасть можливість не проводити судово-медичну експертизу, яка часто перетворюється в корупційні діяння, де за кошти ґвалтівники можуть відкупитися від правосуддя, а цей злочин карається Кримінальним кодексом України від п'яти до Прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Юрій Мірошниченко. Пане Юрію! Передає Павленкові. Будь ласка. Будь ласка, пане Юрію. користуючись нагодою, хочу наголосити на одній надзвичайно кричущій проблемі – це захист дітей, які стали жертвами збройного конфлікту, дитина, яка постраждала від військових дій. До таких дітей належать і діти, які зазнали сексуального насильства. Чи не основною проблемою, яка сьогодні виникла – це Постанова Кабінету Міністрів, яка визначає порядок надання цього статусу. Так, постанова Кабінету Міністрів говорить, що для того, щоб надати статус дитині, яка постраждала від збройних сил, необхідно внести цей злочин до ЄРДРу. Однак стосовно дітей в зоні військового конфлікту не завжди вдається знайти і зафіксувати ґвалтівника. На цій підставі дітям часто відмовляють у досудовому розслідуванні, а отже, відмовляють і в наданні статусу такої дитини, що постраждала. Саме тому ми вимагаємо негайно змінити Постанову Кабінету Міністрів 268 від 5 квітня і визначити психологічне насильство, і зокрема і опис дій ґвалтівника. Бо за рік дії цього порядку лише шестеро дітей змогли отримати статус дитини, яка постраждала від збройного конфлікту. Загалом Організація Об'єднаних 580 тисяч дітей, які, на жаль, сьогодні позбавлені будь-якої допомоги і захисту з боку української держави. І заключний виступ від Радикальної партії. ІгорМосійчук. І я прошу всіх заходити в зал, через три хвилини відбудеться голосування. Запросіть усіх в зал. Будь ласка. ІгорМосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція буде підтримувати даний законопроект у першому читанні. Він, в принципі, важливий технічний, але на нашу думку, його треба ще вивчити, і тоді в другому читанні ми підтримаємо. Але користуючись нагодою, що ми обговорюємо якраз внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу, я хочу сказати про брехню. Про цинічну брехню, яку розповсюджують засоби масової інформації, поливаючи брудом нашу фракцію Радикальної партії і мого колегу Андрія Лозового. на жаль, деякі колеги також на цю брехню ведуться. Люди добрі, заспокойтеся, жодних змін у похованні громадян з 15 березня не відбудеться. Все, що розповідають про правку Лозового, – це цинічна брехня, брехня і ще раз брехня! Насправді правка Лозового стосується виключно кримінальних і стосується оскарження підозри, права громадянина на оскарження підозри. І встановлення термінів слідства. Щоб не тримали мільйон українців "за гачок" і не розповідали скільки, кому і в який кабінет треба занести. А всі, хто брешуть, хай у них пір'я в роті повиростає! Хай їх самих ховають. Ховають ту цинічну брехню, яку вони розповсюджують. Люди добрі, заспокойтесь. Жодних змін в правилах поховань з 15 березня не буде. Дякую. Отже, ми завершили обговорення. Переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх запросити в зал. Колеги, передзвоніть, хто вийшов з залу, щоб повернулись. Займіть робочі місця, будь ласка. Законопроект нескладний. Пропонує комітет, щоб ми його прийняли відразу і в цілому. І я переконаний, що ніхто не буде заперечувати. Це технічне врегулювання законопроекту. І тому прошу всіх підтримати і проголосувати. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (№ 6070) за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, уважно голосуємо. Прошу підтримати.

Не встигли. Запросіть в зал депутатів. Покажіть по фракціям. Колеги, я прошу всіх підтримати. Колеги, є позиція ряду депутатів, щоб тільки за основу. Давайте я поставлю, перше, за основу, щоб був хоча б поступ вперед,

Запросіть колег у зал. Я поставлю спочатку за основу, а потім ще раз запропоную в цілому. Отже, колеги, я прошу всіх зайти у зал. Ага, вже є у залі, так. Не виходіть із залу. І я ставлю на голосування спочатку за основу. Повернення. Перше – повернення. Але я обіцяю тим, хто вимагає за основу, що я поставлю за основу. Тому проголосуйте за повернення. Отже, колеги, перша пропозиція повернутись до голосування за проект Закону 6070. І прошу підтримати повернення до розгляду і голосування за цей законопроект. І дуже уважно, кожен голос… Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати і взяти участь в голосуванні. Голосуємо.

За-228 Повернулись. І я ставлю першу пропозицію за основу. Проект Закону 6070 за основу. Я прошу всіх підтримати, колеги. (Шум у залі) Я знаю,но у нас не голосує одна з фракцій в цілому. 228. Ми зараз отримаємо мінус 20 і все. Спочатку за основу я поставлю, а потім – в цілому. Отже, перша пропозиція – за основу. Прошу всіх підтримати за основу. Прошу всіх проголосувати за основу, потім поставлю в цілому. Прошу підтримати за основу. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-230 Прийняли за основу. І тепер ставлю в цілому. 6070 в цілому. Давайте підтримаємо. Подумайте, проаналізуйте, хлопці. Давайте підтримаємо в цілому. Прошу підтримати в цілому. Прошу проголосувати. Голосуємо.

колеги, ми маємо ситуацію в залі, коли немає підтримки. Якщо ви зараз зміните позицію, я поставлю ще раз. Але якщо ви не зміните, тоді немає сенсу. Ви не міняєте позиції, ні? Я почекаю 30 секунд. Голоси в залі є. Головне – чи є політична позиція. Почекаємо 30 секунд, і я ще раз запропоную в цілому. Переконали? Можемо чи ні? Отже, колеги, я поставлю пропозицію: хто за те, що б ми повернулися до голосування в цілому за проект Закону 6070. Отже, хто за те, щоб ми повернулися до голосування в цілому. За основу ми вже прийняли, базу ми вже маємо. Зараз я ставлю на голосування пропозицію ще раз спробувати в цілому цей закон підтримати. Зрозуміло, так? Отже, хто за те, щоб ми повернулися до голосування в цілому, прошу проголосувати і прошу підтримати. Іра, ми голосуємо. Голосуємо. Хто за те, щоб ми повернулися за голосування в цілому, прошу підтримати. Давайте проголосуємо злагоджено, спільно. Голосуємо. Ні, колеги, Закон 6070 прийнятий за основу. Давайте прискорений розгляд до другого читання. Це підтримаєте? Отже, прошу підтримати розгляд скороченого терміну розгляду поправок до другого читання, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-209 Переходимо до наступного блоку - блоку питаньратифікацій. І перший на порядку денному стоїть проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф (№ 0174). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За-159 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра внутрішніх справ Трояна Вадима Анатолійовича. І, Вадим,

На початку свого виступу хотів би привітати всіх добровольців України з їх святом. І окремо хотів би подякувати від добровольців, всіх волонтерів і друзів, які підтримали і довірили нам. Ви знаєте, на війні кожен молиться по-своєму і кожен переживає по-своєму. В кожного є своя молитва: хто звертається до Бога, хто до себе особисто, хто до рідні. Але хотілось би зачитати слова Ліни Костенко, я особисто їх, наприклад, читав собі я. "Я хочу жити кожним днем. Неждать омріяної дати. Живу сьогоднішнім вогнем. Бо завтра, може й не настати". Бажаю вам всім міцного здоров'я! І дай Бог всім! (Оплески) Дякую. А тепер перейдемо до закону. до закону. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні народні депутати! Проектом передбачено ратифікацію Верховною Радою України проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Болгарії про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф. Проект розроблено на підставі Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори України". Зазначена угода встановлює загальні рамки співробітництва між урядами України та Болгарії у сфері запобігання та готовності, та реагування на надзвичайні ситуації. Джерелом фінансування для можливого надання допомоги Уряду Республіки Болгарія у разі виникнення катастроф може бути резервний фонд Державного бюджету України або інші джерела. При цьому відповідні видатки буде регламентовано окремим рішенням Кабінет Міністрів. Прошу підтримати. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді від комітету запрошується Білозір Оксана Володимирівна, Шановна президія, шановні народні депутати! Хочу доповісти вам, що Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засідання 7 лютого 2018 року розглянув проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінет Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому. Таке рішення комітету узгоджується з висновком Головного науково-експертного управління, яке підтримало ратифікацію зазначеної угоди. Запропонована до ратифікації угода була вчинена в Софії 30 червня 2016 року, а її ратифікація дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності цієї угоди. Угода встановлює загальні рамки співробітництва між Україною і Болгарією у сфері запобігання готовності і реагування на катастрофи, умови та процедури надання добровільної допомоги у разі виникнення катастроф на території обох держав. Шановні народні депутати, прошу підтримати. Дякую. Дякуємо, шановна пані Оксана. Голосуємо без обговорення? Чудово. Я прошу колег повернутися до сесійної зали, тому що тоді за хвилину відбудеться голосування. Будь ласка, прошу повернутися до сесійної зали.

Шановні колеги, ми чекаємо повернення до зали наших колег. Я поки надаю слово, я знаю, що Олексій Порошенко хотів виступити в обговоренні цього питання. Будь ласка, пане Олексію.

це важлива угода. Фракція "Блок Петра Порошенка" буде підтримувати ратифікацію цієї угоди з Болгарією. Дуже важливо, що ця співпраця стосується передачі досвіду, практичних навичок подолання катастроф. Україна та Болгарія в рамках цієї угоди зможуть організовувати експертні зустрічі, конференції, семінари, навчання тощо. Дуже важливо додати, що Угода ця з Болгарією має безперечну перевагу через морське Тобто ми та наші партнери зможемо адекватно і ефективно реагувати на моменти катастроф не лише на суші, а і на морі, що, безперечно, потрібно для посилення захисту наших громадян. Прошу всю залу підтримати цю угоду. Фракція "Блок Петра Порошенка" буде її підтримувати. Дякую. Дякую. Колеги, не виходьте з зали тоді, будь ласка, якщо голосуємо. Я… прозвучала пропозиція в залі, що ми голосуємо без обговорення. Пане Сергію, ви не нервуйте, ви хочете виступити? Хоче справедливості, "Батьківщина" хоче справедливості. Будь ласка, пане… Не виходьте з зали тоді, запишіться на обговорення. "Батьківщина" вимагає справедливості, запишіться на обговорення, будь ласка. Запишіться на обговорення, я ж дала вже слово. Шановний колега, я хочу сказати, що зала попросила без обговорення голосувати. Ми попросили повернутись до сесійної зали. Олексій підняв руку, що він хоче виступити. Будь ласка, Крулько. У нас немає ніяких скандалів і проблем виступити в обговоренні. Будь ласка, давайте обговорюйте. ПанеКрулько, вам слово. за цю ратифікацію фракція "Батьківщина" буде голосувати. Але в чому сталася ситуація зараз в сесійній залі? Я би хотів пані головуючій на цю ситуацію вказати. Проблема полягає в тому, що існує Регламент Верховної Ради. І цей Регламент передбачає, що якщо відбувається скорочена процедура, відбувається запис: два – за, два – проти. І тільки ті, хто записалися "два – за, два – проти", мають можливість виступити. І, безумовно, що в деяких членів парламенту, в тому числі, і в мене, виникли запитання, чому надали слово, зокрема, народному депутату Олексію Порошенку без черги і без запису "два – за, два – проти"? В цьому, власне, є і проблема. Якщо ми працюємо в режимі обговорення, тоді всі фракції мають право виступити, в тому числі і опозиційні фракції, такі як фракція "Батьківщина". Зараз ми записалися, і наша позиція по цьому законопроекту полягає в тому, що ми його підтримуємо. Але просив би також президію дотримуватися неухильно Регламенту Верховної Ради і передбачати однакові права, незалежно від того, чи це депутати від коаліції, чи це депутати від опозиції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я почула зауваження до головуючого. Я хочу звернутися до фракції "Батьківщина" також з вимогою дотримуватися Регламенту і звернути увагу журналістів і сесійної зали, що зараз присутні лише шість депутатів від "Батьківщини" в залі. (Шум у залі) Сьогодні є робочий день, і я прошу "Батьківщину" і всі інші фракції ходити на роботу. Я приношу вибачення фракції "Батьківщина" за те, що ми не записалися… Я вас прошу не кричати! Ми не на базарі, а в парламенті! Будь ласка, наступний виступ. Депутат Ленський. Я дуже прошу… Передає

Колеги, я вас прошу всіх заспокоїтись! Колеги, я прошу вас зайняти робочі місця. Надано слово для виступу ІгорюМосійчуку. Будь ласка, пане Ігор, виступайте. 11:34:52 МОСІЙЧУК І.В. ІгорМосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, ну, ми все-таки не на базарі, а в українському парламенті. Або давайте працювати, або, не знаю, перетворюють парламент в базар тільки тому, що не ходять на роботу, просто не ходять. Звичайно, фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде підтримувати цю ратифікацію. Але, користуючись нагодою, я хотів би акцентувати увагу на тому, що мій соратник по батальйону "Азов" Вадим Троян говорив, на Дні добровольця. І хотів би подякувати всім побратимам, всім соратникам, всім, хто був поруч в ті буремні дні 14 року, хто, не шкодуючи життя, захищав і захистив країну, хто зупинив ворога, хотів щоб український парламент пам'ятав про всіх і поіменно кожного, в тому числі і тих, хто зараз ув'язнений, в тому числі хто зараз в полоні, в тому числі тих, хто зараз на фронті. І я хотів би, щоб український парламент зараз хвилиною мовчання вшанував пам'ять тих добровольців, хто назавжди залишився в полях під Іловайськом, Маріуполем та інших міст, захищаючи країну. Слава Україні! І Слава Героям!

колеги, вимагають кілька людей репліки. Я вас прошу зараз відставити політичні протистояння, ми переходимо до голосування. І прошу усіх підтримати, колеги. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф (0174). Колеги, я прошу всіх зайняти місця і підтримати, проголосувати. Будь ласка, займіть всі робочі місця, поверніться. Отже, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Прошу запросити усіх депутатів в зал, будь ласка. І прошу максимально усіх підтримати, хто є по фракціях. Зараз я поставлю голосування на повернення, і я дуже прошу усіх зараз зайти в зал, приготуватися до голосування і підтримати. Отже, я поставлю перше голосування - на повернення, і я прошу усіх одноголосно підтримати пропозицію повернутися до проекту Закону 0174. Я почекаю, поки ви займете робочі місця. Андрій,голосуєм! Отже, за повернення до проекту Закону 0174. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, ми кожен голос рахуємо, візьміть участь у голосуванні. Ми ще раз поставимо. Будь ласка, я вас прошу, під час голосування припиніть політичні дискусії, верніться на робочі місця.

Колеги, зараз я ще раз поставлю на повернення. Дайте більше голосів, нам бракує буквально кілька. Колеги, прошу всіх приготуватись до голосування. Отже, колеги, прошу приготуватись і прошу підтримати пропозицію повернутися до ратифікації. Колеги, прошу всіх уважно взяти участь у голосуванні і прошу всіх підтримати, колеги. Андрій, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Повернулися. І тепер я ставлю проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабміном та Урядом Республіки Болгарія (0174) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо,

За-228 Прийняли. Рішення прийнято, закон прийнятий. Колеги, я надалі буду ставити рейтингове голосування передратифікаціями, щоб ми не поставили їх під ризик. Будь ласка, залишайтеся на місцях. Я прошу, Сергій і Таня, Сергій, рейтингове, візьміть участь у голосуванні, я дуже прошу. 228, ми ходимо по голосах, по кожному голосу. Я ставлю зараз рейтингове голосування. Наступний. Наступний проект Закону про ратифікацію Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони (0145). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Щоб ми бачили позицію фракцій.

Наступне рейтингове голосування. Проект Закону ратифікації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії стосовно співробітництва у сфері військових перевезень. Рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Прошу підтримати,

Наступне рейтингове голосування по проекту Закону про ратифікацію Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (0177). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Рейтингове голосування. Прошу підтримати. За-197 І заключне рейтингове голосування по проекту Закону про ратифікацію Листа про внесення змін до Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії Рівненська АЕС) між Україною та Європейським інвестиційним банком. Рейтингове голосування 0178. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

вони не мають достатньої підтримки. І очевидно, весь зал буде зі мною згодний з тим, що ми не можемо поставити під ризик прийняттяратифікацій. Наступний у нас в порядку денному є масштабний Закон в другому читанні про Дисциплінарний статут Національної поліції України. Він має кількасот правок, і ми маємо змогу сьогодні розпочати його розгляд з тим, щоб завтра вийти на голосування. Отже, ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України (№ 4670). Нагадаю, ми свого часу розглядали цей законопроект і відправили його на повторне друге читання. Даний законопроект має кількасот правок і потребує детального, серйозного обговорення в залі. І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності Миколу Паламарчука,

підготовлений комітетом до повторного другого читання. Проектом пропонується затвердити Дисциплінарний статут Національної поліції України, який встановлює підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень. Законопроектом було передбачено на повторне друге читання 21 грудня 17-го року. Під час доопрацювання в повторному другому читанні до комітету надійшло 12 поправок (авторЛевченко). З них два пропонується врахувати, в тому числі враховано частково (це поправки номер 39 та 102). Десять відхилити (це поправки номер 70, 77, 87, 94, 100, 114, 123, 132, 137 і 198). Зазначені пропозиції до повторного другого читання надійшли від народного депутатаЛевченка та є аналогічні пропозиції, подані ним раніше до другого читання, окрім пропозиції номер 39, яка змістовно дублює пропозицію народного депутата Сотник номер 38, яка була врахована комітетом при підготовці законопроекту до другого читання. Обґрунтування та підстави відхилення пропозицій народних депутатів наведені у порівняльній таблиці, яка вам роздана. Враховуючи те, що всі поправки, надані до другого читання, уже розглядались, комітетом та парламентом пропонується затвердити порівняльну таблицю та рекомендувати Верховній Раді України прийняти доопрацьований комітетом проект Закону України про Дисциплінарний статут Національної поліції України (реєстраційний номер 4670) у другому читанні та в цілому як закон. Прошу визначитись. Дякую за увагу.

Так, ми будемо розглядати поправки, тут їх досить багато. І я дуже прошу не розходитися авторів поправок. 3 поправка,Добродомов. Не наполягає. 5 поправка,Добродомов. Не наполягає. 6-а, Сотник Олена. Там Сотник і Костенко.

Дуже дякую, шановний пане Антоне. Купрієнконаполягає на всіх поправках. Будь ласка,Купрієнко увімкніть мікрофон, звичайно. І, будь ласка, ваша поправка зараз номер 8. 11:49:03 КУПРІЄНКО О.В. Дякую, пані головуюча. І прошу звернути увагу, що народний депутат, який подав поправку, він сам про це заявляє, а не хтось там… І я піднімав руку і говорив, що я наполягаю на поправці. Так що дякую за уважність. Я наполягаю на своїй поправці, тому що у даному випадку моя поправка вона уточнює матеріальну норму відповідно, в принципі, до правил української мови. І при прийняті цієї поправки законодавство буде більш гармонійне і виважене. Тому прошу поставити мою поправку на голосування. Дякую.

Голосуємо за 8 поправку, шановні колеги, будь ласка. 83 голоси, не набирає необхідної кількості голосів ваша поправка. І ми рахуємося далі. 11 поправка,Добродомов і Луценко. Не наполягають. Мосійчук, це також ваша поправка. Не наполягаєте. Сотник і Костенко, 12 поправка. Не наполягаєте. Романовський, 23 поправка. Не наполягаєте. Добродомов, 24 поправка. Не наполягаєте. Сотник, 25 поправка. Не наполягає.

Поправки нашого колеги панаЛевченка 69-а і 70-а. Ми йому всі бажаємо якнайшвидшого одужання. Він з поважних причин сьогодні відсутній. Будь ласка,Купрієнко, 73 поправка. 73 поправка, народний депутатКупрієнко. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я наполягаю на своїй поправці, оскільки дана поправка знову ж таки конкретизує і норму закону, і вона усуне корупційну корупційну складову, яка, можливо, буде, і направлена на не цільове використання державних коштів, на придбання зразків зброї не вітчизняного виробництва. Ця поправка позитивно вплине на збільшення надходжень до бюджету та розвитку саме вітчизняного товаровиробника. І я ще раз звертаю увагу на те, що в нормальній країні за державні кошти купують свою продукцію і Україна має купувати українське, в тому числі і для потреб Національної поліції. Тому я прошу поставити поправку на голосування і прошу зал підтримати, щоб наші військові і поліцейські ходили з нашою українською зброєю, а не купували американську чи будь-яку іноземну. Дякую. Дякую. Прошу прокоментувати, прошу голову комітету. Шановні колеги, ця поправка була відхилена комітетом у зв'язку з тим, що вже є закуплена зброя, яка іноземного виробництва. І, враховуючи цю позицію, комітет врахував за доцільне поправку цю відхилити. Дякую. Прошу голосувати. Дякую. Наступна поправка номер 74, народний депутатКупрієнко. Прошу ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, які зараз нас бачать і слухають, зверніть увагу, вже закупили зброю в іноземного виробника, вже підганяють задачку під відповідь і кажуть: ми вже зробили, а ви закон приймайте. Ця поправка знову ж таки вона добавляє в закон слова "вітчизняного виробника". Давайте за народні кошти купувати те, що народ виробляє, щоб вони працювали на економіку України, на збільшення добробуту наших людей і підтримували нашу економіку, а не економіку інших держав. Так що прошу звернути на членів комітету, які відкидають поправку щодо вітчизняного товаровиробника і ратують за те, щоб купували іноземне, а не своє, українське. Аналогічна поправка, тільки стосується холодної зброї, тому прошу поставити цю поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

62 - за, рішення не прийнято. Колеги, підійшло ряд авторів поправок. Я хочу вас повідомити, що після перерви ми будемо продовжувати розгляд поправок. деякі правки ми пропустили, ми повернемося до них, з тим немає проблем. Ми дамо можливість обговорити і дамо можливість всім авторам поправок взяти участь в обговоренні. згідно Регламенту я оголошую перерву до 12:30. О 12:30 прошу всіх прибути в зал, а особливо авторів правок для продовження розгляду закону. Тому прошу всіх о 12:30 прибути в зал. Дякую. Конвенції про співробітництво у разі виникнення катастрофи з залу прозвучали пропозиції щодо розгляду і голосування цієї ратифікації без обговорення. тому головуюча, в даному випадку перший віце-спікер, закликала депутатів повернутися до сесійної зали для того, щоб ми приступили до голосування. В очікуванні наших колег один із депутатів, представник БПП, попросив виступити в обговоренні, йому надано було слово. Колеги з "Батьківщини" звернули увагу, що вони б теж хотіли обговорити обговорити це питання, їм також було надано слово. І, власне, я як головуюча наступного разу просто в будь-якому випадку буду ставити на запис питання обговорення. Але звертаю всіх колег, з усіх фракцій – і коаліції, і опозиції на виконання норми Регламенту про присутність під час сесійних засідань в залі для обговорення. Ми переходимо до поправок, шановні колеги, і на вимогу зараз нашого колеги

обов'язків… службових обов'язків поліцейського щодо зберігання майна. Я пропоную записати пункт у такій редакції: "Утримувати в постійній готовності... підтримувати в належному стані передану йому у користування зброю та спеціальні засоби." З одного боку, комітет відредагував цей пункт, але у цьому пункті сказано просто: берегти службове майно. А у мене сказано: берегти в належному стані те, що передано йому у користування. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар профільного комітету. Я хочу нагадати, що поправка номер 23 народного депутатаРомановського, яка вимагає внести зміни до пункту 8 частини третьої статті 1, була відхилена комітетом. Ми би хотіли почути роз'яснення профільного комітету, прошу. Комітет дуже уважно розглянув цю поправку і на своєму засіданні ухвалив рішення, виходячи з того, що майно, є майно, яке може бути у поліцейського як по по кримінальній справі або ж передано по адміністративній справі, а майно, яке є власністю відомства, – це є майно, за яке він несе відповідальність. І за те також він несе відповідальність, але майно, яке є власністю відомства, це записано в дисциплінарному уставі, а майно, яке не є власністю відомства, він несе відповідальність чинного адміністративного або кримінальну відповідальність в залежності від того, які обов'язки він виконує. Дякую за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по 23 поправці колегиРомановського. Він наполягає на голосуванні. Профільний комітет відхилив. Я прошу визначатися. 51 голос набрала ваша поправка. Вона не підтримана сесійною залою. І ми рухаємося далі. Якщо я когось випадково не помічу – піднімайте руки і не ображайтесь, тут не буде злого умислу ніякого, тільки неуважність.

78-а поправка народного депутатаРомановського. Я прошу вас представити її.

депутатаРомановського, і він наполягає на її голосуванні. Стосується вона включення до пункту 10 частини другої статті 6 відповідних

вона частково, ця поправка, була врахована в поправку Сотник, яка була врахована, тому вона була відхилена. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я прошу сесійну залу визначитися зараз по поправці 78 народного депутата Романовського відносно включення до пункту 10-го частини другої статті 6, тобто виключення відповідних обґрунтувань, що стосуються державних нагород. Я прошу визначитися, тому що депутат наполягає, а комітет проти.

Рухаємося далі, шановні колеги. 50 голосів. Не набрала відповідна поправка необхідної кількості підтримки депутатів, і тому вона відхиляється.

із специфічними умовами навчання. Так як у четвертій, у частині четвертій статті 13 визначені додаткові стягнення, то за принципом балансу стягнень та заохочень доцільно для зазначених осіб окремо зазначити заохочення. Такі заохочення пропонуються: це позачергове звільнення із розташувань навчального закладу та встановлення іменних стипендій. Дякуємо за роз'яснення. Я прошу профільний комітет роз'яснити вашу позицію. Ви відхилили поправку, що стосується заохочень. Просимо роз'яснити вашу позицію.

то за принципом балансу стягнень та заохочень доцільно для зазначених осіб окремо зазначити заохочення. Також необхідно врахувати, що не всі заохочення, зазначені у частині другій, можуть бути застосовані. Тому комітет уважно розглянув цю поправку і її відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, отже, зараз точаться дебати навколо поправки 79 народного депутата, і вона стосується заохочень. Комітет проти такої норми. Я прошу залу визначитися голосуванням щодо цієї норми.

12:44:41 За-47 На жаль, ваша поправка не підтримана, шановний колега. Ми рухаємося далі. 80 поправка народного депутата Паламарчука. Прошу вас до слова, шановний колего. Вашу 73-ю ми пройшли ще до… Ми пройшли ваші поправки, 73-ю і 74-у до перерви, ми їх пройшли. Зараз ми знаходимось на поправці 80-й народного депутата Паламарчука. На 80 поправці народного депутата Паламарчука. Будь ласка, пане Паламарчук, вам слово.

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім заохочень, передбачених частиною другою цієї статті, можуть також застосовуватися", "нагородження особистою фотокарткою курсанта (слухача), сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу; направлення батькам курсанта (слухача) листа з подякою;

і краще навчатися і була б стимулом для навчання. І звичайно, батьки раділи б за цю дитину, їм було б приємно, коли до них приходить подяка або приходить фотографія з прапором цього учбового закладу… Дайте завершити 30 секунд, будь ласка. ПАЛАМАРЧУК М.П. …те, що дитина гарно навчається. Але вона була відхилена. Я настоюю на тому, щоб ця поправка була проголосована. Колеги, я прошу сесійну залу зараз визначитись по поправці номер 80 народного депутата Паламарчука, яка стосується також відзнак по суті. І прошу вас визначитися. Комітет її відхилив.

12:47:27 За-47 На жаль, ваша поправка не підтримана. Наступна у нас поправка. Ми зараз розглядали поправку 80 народного депутата Паламарчука. Наступна 84 поправка народного депутатаКупрієнка. Прошу вас, шановний колега. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Знову ж таки моя поправка стосується того, щоб за бюджетні кошти, за народні кошти купувалися для потреб Національної поліції товари національного виробника, а саме: мова іде про право керівників застосовувати заохочення у вигляді нагородної зброї. Я пропоную доповнити після слів "вогнепальна зброя" "вітчизняного виробника". У нас є чудові пістолети "Форт" українського виробника. Хай вони трошки не такі, якGlock, але це наші українські, це та зброя, яка виробляється на наших українських підприємствах нашими українцями, які отримують тут зарплату, платять тут податки і за ті ж податки ця зброя купується і розвивається економіка. А ми знову ж таки купуємо закордонне, підтримуємо іноземну економіку і забуваємо про те, що нашим людям треба давати роботу, зарплату, платити податки тут, а не в офшорах і підтримувати свою країну. Прошу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, будь ласка, 15 секунд. Шановні колеги, в черговий раз звертаюся: підтримаємо вітчизняного товаровиробника, підтримаємо своїх, а не чужих. Прошу підтримати мою поправку. Зрозуміла логіка автора поправки. Будь ласка, тепер дайте роз'яснення від профільного комітету, чому була відхилена ця поправка. Дякую. Комітет уважно розглянув дану поправку і відхилив її. Чому? Тому що ми зійшлись на тому, що в нормі йдеться про назву відзнаки, а не про її походження. Виходячи з цього, комітет відхилив дану поправку. У нас немає репліки по Регламенту. І потім мене знову звинуватять, що президія порушує Регламент. Тому я прошу зараз голосувати за цю поправку, але у вас буде можливість відреагувати під час оголошення наступних поправок. Шановні колеги, я ставлю на голосування поправку народного депутатаКупрієнка, це поправка номер 84. І вона стосується вогнепальної зброї, де автор поправки пропонує, що така зброя, якщо мова іде про відзнаку, що нагорода має бути тільки вітчизняного виробництва. в даному випадку прийняв рішення, що треба фіксуватися не на країні виробнику, а саме на нагороді. Прошу визначитися, будь ласка, сесійну залу щодо цієї поправки. 47 голосів тільки підтримало вашу поправку, вона не враховується. Ми рухаємося далі зараз. Колеги, ми рухаємося далі. І наступна поправка так само народного

Виходить, ну, добре, вогнепальну зброю, як сказав комітет і автори законопроекту, у нас, мабуть, роблять гірше, ніж іноземці. Ну, вибачте, ніж зробити, відточити у нас що, теж руки не з того місця виросли? Я пропоную доповнити словами вітчизняного виробника і пишатися тим, що навіть державні відзнаки, відомчі відзнаки, вони наші вітчизняні, не з-за кордону. Тому прошу поставити правку на голосування і підтримати не тільки цю поправку, а взагалі саму ідею. Шановні друзі, давайте купувати українське, давайте підтримувати наших виробників, наших працівників, наших людей, які тут живуть, тут працюють, тут платять податки, за яких, до речі, і ми з вами отримуємо заробітну плату. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Я так само зараз надаю слово представнику профільного комітету з проханням роз'яснити позицію профільного комітету відносно поправки номер 85 народного депутатаКупрієнка, який стосується холодної зброї як відзнаки тільки вітчизняного виробника. 12:52:35 ПАЛАМАРЧУК М.П. народний депутатКупрієнко турбується про вітчизняне, і це правильно. Але комітет також врахував те, що може бути як вітчизняна нагородна холодна зброя, так і зброя ця може бути інша інша зброя, інших держав. Тому в нормі йдеться знову таки про саму назву, а не про відзнаку і її походження. Тому комітет уважно розглянув і відхилив цю поправку. Дякую. Шановні колеги, прошу голосувати за поправку 85, роз'яснення ми почули і позицію комітету, і позицію автора поправки. Я прошу голосувати.

Поправка не підтримана. На вимогу зараз авторського колективу поправок ми повертаємося до кількох, які були пропущені. Серед цих авторів є і представники фракції Радикальної партії. 5 поправка. Будь ласка, панКупрієнко. Дана поправка стосується преамбули законопроекту, і фактично іде мова про те, щоб замінити слово, яке, на наш погляд, більш правильно передає сутність норми матеріального права. І от я сказав слово "сутність", там слово "сутність" є. Ми пропонуємо поміняти слово "сутність" на слово "зміст". Нібито невеличка поправка, але, з нашої точки зору, вона більш гармонійно вписується в текст преамбули, ніж в слово "сутність". Прошу поставити на підтвердження. Тобто технічна поправка. Я думаю, ми тут не будемо просити роз'яснення профільного комітету. Поправка зрозуміла. Колеги, я прошу визначитися відносно лексики вступної частини законопроекту, який ми обговорюємо. Прошу визначитися по поправці номер 5: замість "сутності" поміняти на "зміст",

Законопроектом пропонується таке поняття, як "честь та гідність поліцейського". Ми пропонуємо замінити ці слова: не "поліцейського", а "людини, її прав і свобод". Це більш широке поняття, воно більш ґрунтовне, більш важливе, більш об'ємне. І я вважаю, що воно буде більше правильне в тексті даного законопроекту. Дякуємо. Будь ласка, роз'яснення комітету щодо поправки номер 11 і термінології. 12:55:54 ПАЛАМАРЧУК М.П. По-перше, про що йде мова, чому відхилили. У цьому випадку мова йде саме про створення належних умов праці для забезпечення і виконання поліцейських обов'язків. Поліцейські, керівники та підлеглі повинні поважати честь і гідність один одного, враховувати сумлінне ставлення до обов'язків шляхом застосування не лише методів переконання, а і заохочення та примусу дисциплінарного стягнення. Таким чином заміна слова "поліцейського" або доповнення словами "людини, її прав і свобод" у даному випадку є некоректним. Так порахував комітет, тому і відхилив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Роз'яснення зрозумілі. Шановні колеги, я прошу визначитися відносно поправки номер 11 і термінології, яка буде використовуватися в законопроекті, який ми обговорюємо, прошу. 52 голоси, не набирає необхідної кількості голосів. Наступна 24 поправка. Будь ласка, народний депутатКупрієнко. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Дана поправка стосується статті і норм щодо обов'язків поліцейського, що він має робити для того, щоб бути справжнім поліцейським. Там є цілий перелік вимог, що він має там робити одне, друге, третє, п'яте. Ми пропонуємо доповнити цю статтю простим пунктом: підтримувати себе у фізичній формі, необхідній для виконання службових обов'язків. Це має бути обов'язком поліцейського. Не носити живіт, який по землі волочиться, не мати вагу 200 кілограмів і не змогти піднятись на другий поверх, не бути такої комплекції, що не можна підтягнутися на турніку жодного разу, а бути у фізичній формі, яка дозволить і догнати злочинця, і скрутити його, і відповідним чином, якщо треба, врятувати з вогню людину, винести на своїх плечах. Комітет відхилив поправку, мотивуючи, що там в законі є необхідний рівень, але визначення рівня підготовки не означає обов'язок поліцейського підтримувати фізичну форму… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити 30 секунд, будь ласка. Я прошу підтримати цю поправку, тому що вона суттєво впливає в принципі не тільки на виконання посадових і службових обов'язків поліцейських, а в принципі і на зовнішній вид. А від цього йде і авторитет суспільства, і повага до поліцейських, і як наслідок, підтримання правопорядку на належному рівні. Дякую.

але комітет в цілому її не підтримав, тому що комітет керувався Законом про Національну поліцію, який передбачає рівень фізичної підготовки. Тому комітет проголосувавши відхилив цю поправку. Шановні колеги, я прошу визначатися по поправці 24. Прошу, будь ласка. 67 голосів на підтримку цієї поправки – це недостатньо для того, щоб вона була врахована. І ми рухаємося далі, ця поправка відхилена. 28 поправка. Так само я надаю слово народному депутатуКупрієнку. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Ця поправка направлена на підняття авторитету наших поліцейських. Чи хочемо ми бачити поліцейських, які мають неохайний вигляд, у якого відірвані погони чи ґудзики, чи комірець не там пришитий. Тому дуже проста поправка, яка говорить про те, що під час несення служби поліцейський повинен мати чистий охайний вигляд як у форменому, так і в цивільному одязі. Тобто вона визначає обов'язок поліцейського бути прикладом не тільки у виконанні службових посадових обов'язків, не тільки у плані забезпечення і охорони правопорядку, а й своїм зовнішнім виглядом, щоби люди бачили, оце йде поліцейський. Це – приклад для наслідування: він чистий, охайний, вибачте, не матюкається, нікого по голові не б'є, і можна до нього і хочеться звернутися, принаймні, щоб він не тільки захищав права, а просто поспілкуватися. Оце буде поліцейський, а не, вибачте, "опудало у картузі", яке стоїть з палкою на дорозі і збиває гроші з тих, хто мимо проїжджає. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, будь ласка, зараз дати коментар представника профільного комітету. Прошу, пане Паламарчук. дуже уважно розглядали цю поправку на комітеті, і я також голосував за підтримання цієї поправки. Але чим керувався комітет?Комітет керувався тим, що це передбачено, знову таки, в Законі про поліцію, передбачено правилами етичної поведінки, зокрема, розділу ІІ пункту 1, та не є предметом регулювання даного закону. Тому комітет відхилив цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми почули роз'яснення як авторів поправки, представників творчого колективу авторів поправки, так і профільного комітету. І я прошу залу визначитися по 28 поправці. Будь ласка, колеги.

За-67 Поправка відхиляється. Наступна поправка 30-а. 30 поправка. Ми смішні поправки обговорюємо? Ні? Будь ласка, 30-у поправку. ПанКупрієнко, вам слово. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні друзі, ця поправка стосується, в принципі, того, що скільки б ми не писали переліку тих дій, які не може вчиняти поліцейський, переліку тих дій, які можуть дискредитувати поліцію, ми не можемо всього охопити. Але відповідно статті 19 Конституції України посадова особа та органи державної влади діє виключно в межах наданих повноважень, тобто цей перелік має бути виключений. Даною поправкою, а вона звучить так: утримуватися від дій, які можуть дискредитувати поліції. Так, вона, можливо, перекликається із іншими нормами законодавства, але давайте згадаємо простий принцип, що повторення – це мати навчання. Скільки в нас є таких норм матеріального права, які повторюються, починаючи від Конституції і до конкретних законів, і вони не виконуються, тому що, можливо, хтось не дочитав чи забув? Давайте внесемо цю норму і в цей закон і хай поліцейські читають, що вони не повинні вчиняти будь-яких дій, які дискредитують поліцію. Я прошу, будь ласка, роз'яснення профільного комітету щодо цієї поправки номер 30. 13:03:18 ПАЛАМАРЧУК М.П. Дійсно ми цю поправку дуже довго обговорювали, тому що поліцейський повинен виконувати свої обов'язки при цьому головне, що він повинен не підривати авторитет Національної поліції і держави. Але чим керувався комітет? Що пунктом 5 частини третьої статуту передбачено обов'язок поліцейського – утримуватись від дій, що перешкоджають іншим поліцейським виконувати їх обов'язок, а також підривати авторитет Національної поліції не в такій редакції, але фактично це вже записано в пункті 5 частини третьої статті 1. Тому комітет відхилив і цю поправку. Дякую, шановний колего. І, будь ласка, я прошу визначатися залу по 30 поправці. Ми почули роз'яснення представників авторського колективу. Ми почули роз'яснення профільного комітету. Я прошу, шановні колеги, визначитися шляхом голосування відносно цієї поправки.

73 голоси. Дякую, шановний колего, вам за визначення вашої позиції, але ця поправка відхиляється, тому що воно не набрала необхідної кількості голосів. Будь ласка, поправка 47, так само надаємо слово народному депутатуКупрієнко, прошу. Вказана поправка, на наш погляд, вона трошки переформатує поведінку керівників по відношенню до підлеглих і підвищить їх авторитет. звучить вона наступним чином: "заохочувати серед підлеглих нульову толерантність до порушення прав та свобод людини, зокрема будь-яких форм катування, жорстокого нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання, порушення права на мирні зібрання, корупційних дій та інших порушень дисципліни та закону". Ця поправка дає суттєвий інструмент в руках керівників по відношенню до своїх підлеглих роз'яснювати про те, що вони мають бути не емоційними людьми, а слугами закону і захисниками права в суспільстві. І це знову ж таки позитивний момент для того, щоб і підняти імідж поліції, і проводити виховну роботу серед підлеглих з боку начальників. Прошу підтримати.

Обов'язками керівника вже передбачено необхідність контролювати дотримання підлеглих службової дисципліни, аналізувати її стан та об'єктивно доповідати про це безпосередньо керівникові; проводити практичну роботу з її запобігання вчинення правопорушення серед підлеглих. Пропозиція вже охоплюється поняттям дотримання службової дисципліни та запобігання в вчиненні правопорушень. Комітет, уважно проаналізувавши, відхилив цю пропозицію.

64 голоси. Дякую вам, колеги. Ви визначилися і не підтримали цю поправку. Наступна 49 поправка. Будь ласка, народному депутату Купрієнкові увімкніть мікрофон. 13:07:22 КУПРІЄНКО О.В. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Дана поправка, вона уточнює норму, яка записана в законопроекті, в частині законності наказу. Поправка звучить так: наказ повинен бути законним – саме це слово "законним" ми пропонуємо оставити – чітко сформульованим і не може допускати подвійного тлумачення. В такому випадку більша відповідальність покладається на того, хто цей наказ видає, тому що саме законність наказу підлеглі, в принципі, не можуть обговорювати, визначати. І тоді відповідальність щодо законності наказу полягає на тій посадовій особі, на тому керівнику, який цей наказ видає. І таким чином ми уточнюємо норму матеріального права, яка, в принципі, є розумною, достатньою і обґрунтованою, і дасть змогу підлеглим уже більше довіряти своєму керівництву і менше сумніватися у законності виданих ними наказів. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу ваше роз'яснення до 47 поправки. то видання наказу. Наказ є формою реалізації службових повноважень керівника, згідно з яким визначена мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа. Наказ має бути чітко сформульований і не може допустити подвійного тлумачення. Це вже врегульовано статтею 8 Закону України "Про Національну поліцію". Тому комітет, враховуючи те, що це вже визначено в Законі "Про Національну поліцію", відхилив дану поправку. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги, прошу голосувати по поправці 47, прошу. Прошу голосувати по 47 поправці, 62 голоси – це недостатньо. Поправка відхиляється. Наступна 49 поправка. Будь ласка, народний депутатКупрієнко, вам слово.

Дякую. Давайте голосувати за цю поправку. Але спочатку послухаємо пояснення профільного комітету. Прошу роз'яснити ваше відхилення поправки 49 на комітеті. 13:10:13 ПАЛАМАРЧУК М.П. Ну, врегульовано статтею 8 Закону України "Про національну поліцію". Тобто, оскільки це вже врегульовано законом, комітет її відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, давайте, 49 поправку зараз ми ставимо на голосування. І я прошу зал визначатися.

66 голосів на підтримку цієї поправки, вона відхиляється. 64 поправка, будь ласка, народний депутатКупрієнко. Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Даною поправкою ми пропонуємо доповнити після слова "виконання" доповнити словом "чи відання". Це уточнює норму матеріального права і дає більш чітке розуміння цієї норми в даному законопроекті. Прошу підтримати. Дякую. Я прошу роз'яснення позиції комітету, який відхилив цю поправку номер 64. 13:11:33 ПАЛАМАРЧУК М.П. Комітет керувавсяслідуючим. Що законом вже передбачено призначення службового розслідування у всіх випадках порушення службової дисципліни. І тут же записано, що поліцейському забороняється виконувати злочинний або явно незаконний наказ. У разі одержання наказу, що суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти керівнику, який віддав (видав) наказ, та своєму безпосередньому керівникові, а в разі наполягання на його виконанні – письмово повідомити про це прямому своєму керівнику. Тому якраз комітет керувався цією позицією і відхилив дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу визначатися вас по поправці номер 64. Ми почули роз'яснення поправки, пояснення комітету. Прошу визначитися.

69 голосів "за". Дякую, колеги. Поправка відхиляється. Наступна 66 поправка. Народний депутатКупрієнко так само готовий нам її презентувати. Прошу. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, ця поправка стосується норми ментального права, яка визначає, що виконання поліцейським злочинного або явно незаконного наказу тягне за собою відповідальність. Питання у тому, а чи є відповідальність того, хто цей наказ віддав. Тому ми пропонуємо доповнити норму словом "віддання". звучить так: виконання чи відання поліцейським злочинного наказу. І таким чином ми підкреслюємо, що не тільки за виконання злочинних наказів буде відповідальність, а буде відповідальність і у тих посадових осіб, які віддали такі злочинні накази. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Я прошу зараз профільний комітет дати вашу позицію, чому ця поправка була відхилена. 13:13:53 ПАЛАМАРЧУК М.П. Поправка була відхилена, тому що запропоновані положення вже передбачені частиною шостою статті видання наказу у статуті. Тому ця поправка комітетом була відхилена. Позиція зрозуміла. Колеги, я прошу визначитися по 66 поправці і проголосувати зараз за цю поправку. Прошу. 70 голосів "за". Поправка не приймається. Наступна поправка 75. Я надаю слово народному депутатуКупрієнку. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, хто ще не пам'ятає. Дана поправка стосується того, що нормою ментального права надати право заохочення курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих навчальних закладах. В принципі враховуючи специфіку курсантів, до них варто передбачити в законодавстві додаткові заходи заохочення. І тому ця поправка стосується саме слухачів та курсантів навчальних закладів для того, щоб підвищити і авторитет, і зробити так, щоб на законодавчому рівні була норма, яка дозволяє заохочувати кращих. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего. І будь ласка, позицію комітету відносно поправки номер 75. 13:15:34 ПАЛАМАРЧУК М.П. Комітет уважно розглянув цю поправку, було багато спорів, але ж комітет чим керувався, що відхилив цю поправку. Стосовно нарядів, то це вид дисциплінарного стягнення, яке може бути знято. Перебування курсантів у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчанням на казарменому положенні чинними нормативно-правовими актами не передбачено. Тобто надання додаткової оплаченої відпустки до 5 днів вже передбачено пунктом 5 частиною другої статті 6 статуту. Тому комітет, керуючись цією позицією, голосуванням відхилив дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу визначатися по поправці номер 75. Прошу.

74 голоси "за", не підтримується ця поправка, вона відхиляється.

Хочу сказати, що ця поправка стосується нагороди холодної зброї. І я прошу підтримати зняти цю нагороду як таку, що не відповідає державним нагородам.

Тому також відхилена у зв'язку з тим, що суперечить статті… пункту 10 частині другій статті 6 статуту. Тому вона комітетом була відхилена. Шановні колеги, я прошу визначитися по поправці народного депутатаРомановського. Це 88 поправка, автор її тільки що нам оприлюднив, комітет виступив проти. Я прошу залу визначитися щодо цієї поправки.

Будь ласка, народний депутатКупрієнко. Вибачте, 89-а. Я перепрошую, шановний колега, вона в мене просто на сторінці, я не помітила. 80-а, народний депутат Купрієнко. Прошу. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні друзі! Дана поправка, вона просто узгоджує законопроект із Конституцією України. Якщо ми цього не зробимо, то я так думаю, що Президент як гарант Конституції має зробити зауваження відносно цієї норми. 19 стаття Конституції чітко визначає, я про це вже казав, що посадові особи органів державної влади діють виключно в межах наданих повноважень. Немає повноважень у керівника Національної поліції передавати повноваження заохочувати своїх підлеглих – це виключно його повноваження. Тому дана поправка, вона усуває оце протиріччя між конституційною нормою статтею 19 Конституції і тим, що пропонується в даному законопроекті. Тому я прошу підтримати вказану поправку і не допускати в законопроектах і в законах текстів, які суперечать нормам Конституції України. Хоча всім відомо, що така практика поширена, і навіть з найвищих посадових осіб,

І ця практика достатньо поширена в нашій державі, ми знаємо, як і керівників НКРЕКП Президент призначав всупереч 106 статті Конституції і так далі. Ну, давайте хоч на нижчому рівні не творити цього, невідповідностей і протиріч Конституції, і в законах нехай буде написано правильно. Я прошу прокоментувати профільний комітет поправку номер 89 народного депутатаКупрієнка. 13:20:28 ПАЛАМАРЧУК М.П. Комітет розглянув цю поправку, але відхилив те, що дана поправка, вона суперечить концепції прийняття законопроекту в першому читанні, вона не може бути внесена. І тому комітет, керуючись цим, відхилив її, оскільки вона, ще раз повторюю, суперечить концепції, прийнятої у першому читанні закону, тому комітет її відхилив. Дякую. Шановні колеги, я прошу визначатися по поправці номер 89. Прошу голосувати. Нам представили позицію автораКупрієнка, народного депутата, і позицію комітету, який відхилив. Я прошу визначитися.

75 голосів "за". Шановні колеги, ця поправка відхиляється, вона не набирає необхідної кількості голосів. Наступна поправка 90-а. І також у нас сьогодні головний доповідач по поправкам – це народний депутат від фракції Радикальної партії панКупрієнко. Будь ласка. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. В принципі ця поправка теж намагається усунути те протиріччя в законі, яке протирічить 19 статті Конституції. Як виявляється, у нас в юридичному полі вже немає верховенства права, немає Конституції, немає там кодексів, законів і так далі, а є концепція. Що таке концепція, звідки вона взялася джерелом права? Я не знаю, як юрист я такого ще ніколи не бачив, коли з високої трибуни заявляють, що у нас є концепція закону, і от згідно цієї концепції, в порушення Конституції пишемо норму. Люди добрі, що ми робимо? У нас Основний закон – Конституція, норма прямої дії, ми не можемо її порушувати. Давайте підтримаємо цю поправку, принаймні, хоч частково усунемо невідповідність норми в законопроекті, Конституції України, зокрема статті 19. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу роз'яснення представника профільного комітету відносно поправки 90-ї, що стосується прав, наданих керівником Національної поліції України. Я так критично не висловлювався, що вона суперечить Конституції, але комітет знову ж таки керувався тим, що воно суперечить концепції… Законопроект прийнято в першому читанні, тому якраз комітет і керувався цим і, уважно розглянувши, проголосувавши, прийшов до висновку: відхилити дану поправку. Дякую. Шановні колеги, я прошу голосувати за 90 поправку зараз, представлену народним депутатомКупрієнком. В той же час профільний комітет її відхилив, також мотивуючи свою позицію тим, що норми Конституції має коментувати і давати свій аналіз аналіз Конституційний Суд. Прошу, будь ласка, колеги визначатися. 74 голоси "за", поправка відхиляється. Наступна 92 поправка народного депутата Паламарчука. Прошу вас, шановний колего. поправкою пропонується у частині третій статі 8 слова "у межах прав, наданим їм керівниками Національної поліції України" замінити на слова "в порядку, визначеному цим Дисциплінарним статутом". Дана поправка не набрала в комітеті більшість, і вона була відхилена. Прошу поставити на голосування дану поправку. Дякуємо. Колега наш, який є членом профільного комітету, не зміг довести свою ну як би необхідність цієї поправки на комітеті, комітет відхилив, але давайте підтримаємо колегу в сесійній залі, і зараз визначимося шляхом голосування по 92-й поправці. Будь ласка, прошу вас.

13:25:09 За-82 Не підтримується ваша поправка, шановний Миколо Петровичу. Але ми рухаємося далі. В нас достатньо багато поправок в цьому законопроекті є від народного депутата ЮріяЛевченка, він сьогодні відсутній з об'єктивних причин. Ми всі бажаємо йому якнайшвидшого одужання і розслідування справи, що пов'язана з з агресією проти народного депутата. І також ми рухаємося далі тому без його поправок. І наступна 95-а народного депутатаРомановського. Будь ласка, прошу. ОлександрРомановський, фракція "Народний фронт". Поправка стосується заохочення, яке керівники територіальних органів поліції застосовують до підлеглих. І це такі заохочення: дострокове зняття дисциплінарного стягнення, занесення на дошку пошани, заохочення грошовою винагородою, заохочення цінним подарунком та заохочення відомчою заохочувальною відзнакою територіального органу поліції. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, роз'яснення профільного комітету по цій поправці, номер 95, народного депутатаРомановського. 13:26:18 ПАЛАМАРЧУК М.П. Відхилили тільки по одній причині, що знову-таки, воно суперечить концепції закону, який був прийнятий у першому читанні. І частково воно враховано в іншій поправці. ГОЛОВУЮЧИЙ. В якій – ви нам дасте потім роз'яснення. Отже, колеги, народний…

Комітет її відхилив, мотивуючи свою позицію тим, що норма, запропонована народним депутатом Романовським, вона зафіксована в інших новелах законопроекту, який ми обговорюємо. Я прошу сесійну залу зараз визначатися по 95 поправці. Будь ласка.

66 голосів. На жаль, ваша поправка не набирає необхідної кількості голосів, але шановний наш комітет переконує, що ця норма врахована в інших статтях законопроекту. Наступна поправка 97. Будь ласка, слово народному депутатуКупрієнку. Зачитую як норма закону звучить: дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується у разі, коли воно... воно виконало свою виховну функцію. Питання: хто буде визначати, яка експертиза чи який спеціаліст, що воно, стягнення виконало свою функцію? Мабуть, треба буде провести психологічну експертизу того, кого притягнули і сказати: так, він зараз уже поміняв свої світоглядні погляди і став нормальною і правильною людиною. Тому ми пропонуємо виключити з цієї норми слова: "воно виконало свою виховну функцію". Давайте не будемо смішити людей, тому що ця норма, я переконаний, буде використовуватися захистом тих же самих порушників в судах щодо зняття стягнення і буде використовуватися, ну, ніяк не на користь авторитету Національної поліції. Прошу підтримати.

І тому, якщо людина не порушує в подальшому, то записано в статті зараз так: дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується у разі, якщо воно виконало свою виховну функцію, а поліцейський своїм ставлення до служби і поведінкою довів своє виправлення. Одноразово може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення. Тому комітет відхилив цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла позиція. Шановні колеги, я прошу визначатися. По суті, тут мова іде про лексичні зміни

Комітет розглянув цю поправку і відхилив, так як уже в інших поправках це було. Холодна зброя являється також предметом нагородження, і комітет одностайно проголосував за відхилення цієї поправки. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги! Отже, шановний колегаРомановський в 103 поправці пропонує внести певні зміни в частину сьому статті 10. Комітет це відхилив. Я зараз прошу сесійну залу визначитися відносно цієї поправки. 61 народний депутат цю поправку підтримав, шановні колеги. Тому вона вважається якраз такою, що була відхилена, ця поправка народного депутатаРомановського, і зараз ми будемо рухатися далі по поправкам.

"Відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" є пістолет вітчизняного виробництва". І це я підтримую своїх колег, які виступали за це. Зброя, що є відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Особи, нагороджені відзнакою "Іменна вогнепальна зброя", після її державної реєстрації повинні зберігати її, носити, застосовувати у порядку, встановленому законодавством України. Передача зброї, що є відзнакою, іншим особам і відчуження її забороняється. Позбавлення відзнаки "Іменна вогнепальна зброя" може бути проведено Міністерством внутрішніх сил України в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду. Комітет керувавсяслідуючим, що це відомче заохочення, відзнака МВС, а не державна нагорода. Тобто це суперечить пункту 9 частині другій статті 6 статуту. Тому комітет відхилив дану поправку і рекомендував її відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу вас зараз визначитися відносно поправки номер 104, будь ласка.

71 народний депутат підтримали цю поправку. Вона вважається відхиленою. 105 поправка так само народного депутатаКупрієнка, який найбільше поправок підготував до цього закону. Вказана поправка стосується трошки розширення, що таке дисциплінарний проступок, а саме… Давайте так, скільки ми бачимо в Фейсбуці роликів наYouTube, коли окремі деякі, незначна кількість поліцейських ведуть себе не дуже коректно, навіть застосовують нецензурну лексику. Тому ми пропонуємо доповнити в перелік цих дій, які визначаються адміністративним… дисциплінарним проступком, здійснення виказувань, що принижують честь та гідність людини, допускають образливе чи зверхнє ставлення до неї. Це нормальна норма, яка… я скажу так, унеможливить використання поліцейським ні нецензурної лексики, ні приниження людей, честі й гідності людини, і підвищить авторитет нашої Національної поліції. Тому прошу підтримати вказану поправку. Дякую.

визначені основні обов'язки поліцейського. Обов'язки поліцейського визначені і цим статутом. Запропонована редакція може призвести до звуження трактування поняття "обов'язки поліцейського". Я хотів бизацитувати, як зараз записано. Дисциплінарним проступком визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні ним службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також учиненні дій, що підривають авторитет поліції. Тому довго у нас були дебати по цьому питанню. Але все-таки ми цю поправку, комітет відхилив. Дякую за роз'яснення. Колеги, отже, я прошу залу визначитись по 105 поправці народного депутатаКупрієнка. Будь ласка. 13:36:02 За-66 Поправка не підтримується. Але достатньо багато поправок народного депутатаКупрієнка комітет прийняв і врахував до другого читання закону. Будь ласка, 106 поправка. Народний депутатКупрієнко, прошу. 13:36:18 КУПРІЄНКО О.В. ОлегКупрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Я, звісно, дякую, щиро дякую членам комітету за те, що вони прислухались до багатьох моїх поправок і їх врахували. Але я вважаю, що деякі поправки вони відхилили необґрунтовано. Зокрема 106 поправка, вона теж стосується уточнення визначення що таке дисциплінарний проступок з конкретизацією таких дій. Тому що неконкретне формулювання в законі дає підстави для маніпулювання. Я звертаю увагу, що ці норми закону, вони будуть слугувати, коли неналежно виконуючих обов'язки поліцейських будуть притягувати до відповідальності. Відповідно настане їх право оскаржити це в суді. І якщо в законі буде прописано не конкретно, то буде дуже велика ймовірність, що всі ці стягнення, які будуть виноситися, будуть скасовуватися судами і порушники не будуть притягуватися до відповідальності. Тому прошу підтримати вказану поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, профільний комітет прошу вас. Я вже про це говорив, що комітет керувався, що це зайве дублювання статей статуту і положення статуту необхідно застосовувати комплексно. Тому комітет, керуючись якраз цим положенням, відхилив дану поправку. Хоча, якщо сказати відверто, то ця поправка вона якраз мала право на життя. Я зараз цю поправку, наприклад, буду підтримувати. Дякую вам за пояснення, шановні колеги. І зараз я прошу голосувати за 106 поправку. 68 голосів "за". Борислав Береза стверджує, що у нас є потенціал. У нас є потенціал, ми приймемо цей закон 100 відсотків у другому читанні. Але зараз ми рухаємося по поправкам. І цю поправку, шановний пане Береза, зал відхилив так само, як і комітет, 106-у. Але це не має жодного відношення до того, яке буде голосування по закону. І ми рухаємося далі. Насправді поправки обговорюють ті депутати, які є у цьому експертами, у даному випадку у цій темі. 108 поправка, народний депутатКупрієнко, який підготував найбільше поправок. Прошу. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Вказана поправка знову ж таки для того, щоб конкретизувати поняття "дисциплінарного проступку" і що воно таке, і для чого воно застосовується. те, що комітет відхилив вказану поправку, дещо мене так дивує, тому що це конкретизація норми матеріального права, яка допоможе у тому числі і керівникам, виносячи догани чи притягуючи до відповідальності, більш ретельно підходити до своїх рішень і не дасть змоги тим же провинившимся чи особам, які порушили свої свої обов'язки, уникати відповідальності шляхом оскарження таких доган чи іншого притягнення до відповідальності через судові органи. Тому прошу підтримати вказану поправку. Дякую.

комітет уважно розглянув дану поправку і прийняв рішення відхилити дану поправку. Дякую, шановний колего. І я прошу вас голосувати зараз за 108 поправку. 63 голоси, ця поправка не враховується. Дякую,дякую, колеги, але поправка відхиляється. Наступна поправка у нас. Ми маємо сьогодні по максимуму пройти поправки, щоб вийти завтра на голосування першим

доповнює і приводить законодавство, яке ймовірно ми приймемо, у відповідність з іншими законами, зокрема із Законом із Законом про запобігання корупції. А саме, вона стосується того, що поліцейський, який повідомив про порушення вимог Закону України про запобігання корупції іншим поліцейським, не може бути звільнений зі служби. Ну і далі по тексту. Тому таким чином ми надаємо можливість поліцейським, які дізнаються, що його колеги вчиняють корупційні порушення, повідомляти про це, і унеможливлюємо їх переслідування, якщо цими поліцейськими виявилися його начальники. Тому я вважаю, що така поправка вона доцільна і вона має право на життя. Прошу її підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу роз'яснення профільного комітету. 13:41:59 ПАЛАМАРЧУК М.П. Комітет керувався тим, що положення регулюється Законом України "Про запобігання корупції". Тому комітет одностайно проголосував за відхилення даної поправки. Шановні колеги, я прошу визначитися. Зараз ми обговорюємо… 108 поправку ми зараз обговорюємо народного депутатаКупрієнка, він один із співавторів цієї поправки. Прошу, 108 поправку.

13:42:39 За-60 Ми рухаємося згідно Регламенту, не порушуючи Регламент, щоб у нас не було ніяких зауважень. І наступна - 110 поправка народного депутатаКупрієнка. 101 поправка, в принципі, вона аналогічна по ідеї тій поправці, яку я щойно оголошував. Мова йде про те, щоби забезпечити таку собі безпеку поліцейського, який викриває інших поліцейських в порушенні закону. Щоб його не могли звільнити, примусити написати заяву про звільнення та до вчинення з боку інших поліцейських, інших дій, які нашкодять тому, хто викрив порушника. Тому я прошу підтримати вказану поправку, вона справить тільки позитивний вплив на Національну поліцію взагалі, і на конкретних поліцейських зокрема. Дякую. Дякую. Будь ласка, профільний комітет, прошу прокоментувати. 13:43:46 ПАЛАМАРЧУК М.П. Це аналогічна позиція. Комітет керувався тим, що вже це регулюється Законом України "Про запобігання корупції", і уважно розглянув, і відхилив дану поправку. Дякую. Шановні колеги, прошу визначатися по 110 поправці,

ОлегКупрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. 111 поправка стосується того ж самого: відносно працівників поліції, які можуть виявити і повідомити, але вже не про корупційні злочини чи порушення, а щодо катування, жорсткого, нелюдського поводження і таке інше. Звертаю увагу і колег, і доповідача, і громадськість, яка нас зараз слухає. Якщо підійти до будь-якого поліцейського і спитати, читав він Закон про запобігання корупції, чи знає він досконально Кримінальний кодекс з усіма його статтями і відповідальність, яка там прописана. Мабуть, ні. А свій фаховий закон він має знати на зубок. Тому, якщо ми у фаховому законі, в конкретному законі, який регламентує діяльність Національної поліції, впишемо норму, і нехай воно навіть повторюється, як в інших законах, так, мабуть, це буде тільки плюс для того, щоб працівники поліції чітко для себе з'ясували і запам'ятали на все життя, що так робити не можна, або якщо я так зроблю, це… Завершіть, будь ласка, 15 секунд. КУПРІЄНКО О.В. Або, якщо я так зроблю, виявлю ознаки кримінальних діянь чи дій, що мають ознаки кримінального правопорушення чи інших адміністративних правопорушень і доповість про це відповідним службам, так йому за це нічого не буде, йому тільки дякую скажуть. Прошу підтримати вказану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу роз'яснити позицію комітету, який відхилив цю поправку, так емоційно представлену нам авторським колективом. Дякую. 13:45:58 ПАЛАМАРЧУК М.П. Розділяю думку автора даної поправки. Але комітет, розглянувши цю поправку, її відхилив, гарантував це тим, що Дисциплінарний статут регулює виключно відносини щодо службової дисципліни. тому комітет прийняв таке рішення відхилити дану поправку. 59 голосів "за". Дуже дякую, колеги, за те, що зал визначився, але не підтримав цю поправку, і вона є відхиленою. Наступна - 122 поправка. Слово, будь ласка, народному депутатуКупрієнку. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. 122 поправка говорить про те, ми пропонуємо внести, доповнити таким пунктом: "Фізична або юридична особа за заявою (скаргою), якою проводиться службове розслідування, має право отримувати інформацію про хід розслідування та знайомитися з його матеріалами, з урахуванням обмежень, встановлених Законом про державну таємницю." Щоб не вийшло так, що хтось написав скаргу про те, що працівник поліції порушив закон. Ту скаргу хтось десь розглядає, і скаржник не має взагалі інформації, а що там робиться, а чи не поклали її під сукно і тримають тому що там є якісь свої взаємовідносини. Тому я вважаю, що дана поправка вона має право на життя, вона буде сприяти тому, що порушення з боку працівників поліції будуть розслідуватися так, як воно належить по закону. Прошу поправку підтримати. Дякую. Дякую, шановний колега. І я прошу, будь ласка, шановного представника комітету зараз дати версію комітету, чому ви відхилили 122 поправку. Дякую. 13:48:06 ПАЛАМАРЧУК М.П. Комітет уважно розглядав цю поправку, вивчивши всі "за" і "проти", Відхилив, тому що, як бачить комітет, матеріали службового розслідування в будь-якому випадку містять службову інформацію. В разі проведення там відносно слідчого (таємниця слідства), може мати факт маніпулювання заявою відносно слідчого, оперуповноваженого працівника та інше з метою ознайомитись зі службовою інформацією, а також саме з матеріалами кримінального провадження. Запровадження нового терміну - це "додаткове службове розслідування", - не є доцільним, оскільки розпочинається нове службове розслідування, яке не є додатковим. Співпраця, передбачена частиною п'ятою статті 15 цього статуту і закріплення обов'язковості проходження медичного освідчення може порушувати норму Конституції в частині добровільності медичних досліджень. Тому якраз ця поправка, аналогічна така ж Сотник, і ця поправка була відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу визначитися щодо 122 поправки, будь ласка.

52 голоси тільки за цю поправку, вона не підтримана. Наступна поправка 124. Так само народному депутатуКупрієнку надається слово. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Вказана поправка, в принципі, дозволить більш раціонально проводити розслідування щодо дисциплінарних Що вона говорить? Вона вказує на те, що якщо поліцейський учинив 2-3 порушення, так не треба по кожному з них проводити окремі, можна проводити одне, де розглянути і одне порушення, і друге і не займатися, вибачте, паперотворчістю. Тому вказана поправка просто більш раціонально, дає більш раціональний підхід до розслідування порушень з боку працівників поліції і таким чином вважаю, що вона покращить закон і покращить розслідування, які будуть проводитися відносно

Тому запропонування нового терміну "додаткове службове розслідування" не є доцільним, оскілки розпочинається нове службове розслідування, яке не є додатковим. Тому комітет, розглянувши уважно дану законопроекту... поправку, відхилив. Зрозуміла позиція комітету, зрозуміла позиція авторів поправки. Я прошу визначитися сесійну залу щодо поправки 124. Дякую. 54 голоси "за", поправка не підтримана. Наступна поправка 125. Будь ласка, народному депутатуКупрієнкові слово. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Вказана поправка... вказаною поправкою пропонується доповнити норму права таким змістом: "Кожна посадова особа поліції забезпечує співпрацю Дійсно, така норма передбачена статутом. Але знову ж таки повторююсь,: якщо ми дублюємо норму права в законодавчому акті вищого рівня, нічого поганого в цьому немає. Нагадую, в нас принцип верховенства права: Конституція, кодекси, закони, а поті вже статути, укази і так далі, і постанови. Так що є ця норма у статуті, але закон має вищу юридичну силу, і буде тільки користь від того, що цю норму ми запишемо в законі.

комітет уважно розглянув і відхилив цю поправку. В той же час комітет її відхилив, мотивуючи свою позицію тим, що відповідна норма врахована в інших статтях відповідного законопроекту. Я прошу залу визначитися відносно 125 поправки.

І ми вже майже закінчуємо на сьогодні наше пленарне засідання. Я пропоную ще дві поправки розглянути народного депутата якразКупрієнка – 129-у і 130-у, по порядку. Будь ласка, панКупрієнко, 129 поправка… КУПРІЄНКО О.В. 129 поправка, про що вона говорить? Зверніть увагу, норма закону, яку пропонують у законопроекті, каже "проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни, здійснюється дисциплінарними комісіями". Крапка. Що за комісія, скільки там людей, коли вона обирається, якого кума-свата-брата туди запишуть – не прописуємо. З одного боку, ми розказуємо, що там десь прописано, так не треба у закон прописувати, з іншого боку, щодо дисциплінарної комісії – що? – є статут, є положення, яке регламентує діяльність? Нема нічого! Тому я пропоную, давайте ми допишемо, що в складі… комісія утворюється у складі 5 осіб, які затверджуються керівником строком на один рік з поліцейських та працівників поліції. Комітет чому відхилив? Каже: нема стільки фахівців. Люди добрі! Національна поліція не знає національного законодавства? Нащо ви туди набираєте неосвічених людей, без юридичної освіти, які не знають законодавства? Тому ця поправка зробить так, що комісії будуть працювати, і не треба буде… Дайте закінчити, будь ласка. І не треба буде, як вчора. Яскравий приклад. Три закони приймали про правила набору в Державне бюро розслідувань, тобто коли приймали Закон про ДБР, так що, не знали, що треба буде порядок набору слідчих? Треба було окремий закон, ми вчора півдня на це витратили. Давайте ми цю поправку внесемо в закон, і комісії запрацюють. І не буде такого "цирку", як було вчора із поправками до Закону про Державне бюро розслідувань. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо за цю поправку, шановні колеги. Шановний депутата Купрієнко, автор поправки, висловив свою позицію. Прошу проголосувати. 129

50 голосів тільки "за". Не підтримана ця ваша поправка. Шановний депутат Тимошенко, я не зрозуміла, про яку вашу поправку йдеться.

ці поправки, які не враховані, ми завтра зранку продовжимо обговорення. Остання на сьогодні поправка, яку ми заслухаємо, це 130-а народного депутата Купрієнка. Прошу. ОлегКупрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Знову ж таки, як кажуть, за рибу гроші. Знову ж таки нагадую, що вчора ми півдня потратили, щоб три законопроекти, які б могли запустити роботу Державного бюро розслідувань, знову кинули в комітет на повторне перше читання. Буде це і з цим законом, якщо ми не врегламентуємо діяльність дисциплінарних комісій, прийдемо до того, що ніби прийняли гарний закон, ніби все нормально, ніби все прописали, але, ой, забули прописати, що ж таке дисциплінарна комісія і як вона працює. І знову будемо в цьому залі півдня розглядати, бігати збирати голоси, тому що не запрацює. І не можна буде навести порядок серед непорядних поліцейських, які, на жаль, у нас є. Тому я прошу підтримати цю поправку, наполягаю на тому, що ця поправка необхідна. Ми цією поправкою запустимо процес розгляду дисциплінарних порушень і притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. Прошу підтримати.

Дисциплінарні комісії формуються з поліцейських та працівників поліції, які мають відповідні знання та досвід, необхідні для ефективного проведення службового розслідування. вказати кількість комісій і їх чисельність порахував комітет недоцільним. Тому ще в цій поправці є таке, що не може проводити службове розслідування особа, яка підпорядкована поліцейському, по відношенню до якого проводиться службове розслідування. Тому комітет уважно вивчив цю поправку, її відхилив. Але зараз хочу ще подякувати также колезіКупрієнку за те, що він дуже плідно попрацював над даним законопроектом. Дякую дуже вам. Я теж хочу подякувати колезіКупрієнку за активну роботу. І ви наполягаєте на голосуванні, і я ставлю на голосування поправку 130-у. Комітет її відхилив. Хто підтримує 130 поправку, прошу проголосувати. Ви всі злагоджено підтримували вашу поправку. За-58 Рішення не прийнято. Отже, ми як зажди, маємо визначити, з якої поправки ми розпочнемо завтра. 131-а. Не наполягає. 132-а. Не наполягає. І 133-я, якщо я не помиляюсь, ми завтра з неї розпочнемо. Я дуже вас прошу, завтра ми розпочинаємо о 10 годині, не буде виступів від фракцій, бути о 10 годині в залі для того, щоб ми могли продовжити розгляд поправок. Я хочу подякувати також і Миколі Паламарчуку за активну, плідну роботу. І колеги, завтра у нас буде шанс прийняти закон в цілому нарешті. Попередній раз, я вважаю, це вийшло непорозуміння, що ми не прийняли цей закон. І о 10 ранку ми продовжимо розгляд правок. Хочу також наголосити, колеги, що у нас є шанс, високий шанс завтра вирішити цілий блок кадрових питань, які у нас вже довгий час перебувають на розгляді. Це і Рахункову палату, це і Уповноваженого з прав людини, це і Національний банк. Знаючи, що сьогодні буде плідна і активна робота в комітетах, я прошу вас провести максимально плідні дискусії. Щоб ми змогли вийти на єдині позиції по кадрових питаннях. Щоб завтра ми змогли їх розглянути. І якщо ми завтра зможемо провести успішний кадровий день, це буде велика перемога і Верховної Ради України і це буде великий поступ для розвитку реформ в Україні. Дякую, колеги. Бажаю плідної роботи в комітетах. 14:00. І я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. До завтра. О 10 ранку всіх чекаю в залі. Всього найкращого. До побачення. Дякую,